Še ni replike. Ni še replike zaenkrat. Še niste razpravljali. Besedo ima minister za notranje zadeve, gospod Hojs. Hvala lepa. Na podlagi teh uvodnih predstavitev mnenj tako predlagatelja kot poslanskih skupin se bom osredotočil predvsem na dejstva. Mnogi ste govorili zelo čustveno, pa mislim, da danes ni prostor tukaj za čustva, ampak dajmo govoriti o dejstvih. Začel bom z zadnjim nastopom gospoda Vatovca. Glejte, gospod Vatovec, ne samo v Dragonji, danes ponoči je umrl eden v Ljubljani. Ne v Dragonji, v Ljubljani je umrl en, če se ne motim, begunec. Ne v reki, v avtu skupaj s sedmimi oziroma osmimi drugimi, ki jih preko Slovenije tihotapijo. Zaletel se je v semafor in nesrečno umrl. In zdaj, če vi tukaj slovensko javnost prepričujete, da to, kar dela ta vlada, torej ustrezno ščiti naše zunanje meje in lovi tiste, ki na račun ubogih ali pa, če rečem, tistih ljudi, ki pravzaprav težko živijo, na veliko služi, torej tihotapci so danes tisti, ki obračajo milijarde v Evropskem prostoru, in ko se policija in ta vlada bori proti temu, vi govorite o čisto nečem drugem zgolj zato, da poskušate v ljudeh vzbuditi neka čustva ob res tragični izgubi življenja na Dragonji. Mimogrede, gospod Vatovec, na Dragonji ta punčka ni umrla na slovenski strani. Ta punčka je ilegalno vstopala s Hrvaške strani. In zanimivo, da je kasneje ta mati s temi štirimi otroki brez težav zaprosila za azil na Hrvaškem. Zakaj tega ni storila že takrat, ko je na Hrvaško vstopila, se lahko človek zgolj vpraša. Torej očitno njen namen ni bil azil, konec koncev je prihajala iz varne države, iz Turčije, iz Turčije je bila ta družina, ne iz Afganistana in ne iz ne vem katere Sirije, ampak iz Turčije, in bi seveda lahko za azil zaprosila, če je politično preganjana − sicer sam dvomim o tem, da bi bila − v prvi varni državi. In dokler se Evropa, in tukaj seveda so naša stališča povsem jasna in ta jasna stališča se mi zdi, da so se zelo močno izrazila tudi v sedemindvajseterici v zadnjem času, nazadnje ob inštrumentalizaciji migrantov s strani Lukašenkovega režima na poljsko-evropski meji. Evropa je v tem primeru vedno vedno bolj enotna. Torej ne zgolj, da je to, kar je po moji oceni SMC ali pa gospod Miro Cerar naredil prav, torej začel je z varovanjem državne meje, vedno več je pozivov, in mislim, da bomo s tem uspeli, da bo varovanje zunanje evropske meje tudi plačala Evropska unija, ne zgolj posamezna država. Torej tiste ideje vas levičarjev o tem, kako je potrebno na široko odpreti vrata komurkoli, da je Evropa, bi rekel, prostor, kjer se dogaja raj, da lahko vanjo vstopi vsakdo, tudi če ni upravičen do azila, da bomo sprejeli vse te stvari, so po moji oceni končane. In prav je, da so končane. Tem ljudem je potrebno zagotoviti ustrezno življenje tam, od koder prihajajo, ne pa jih s praznimi obljubami in s služenjem nekaterih, torej še enkrat ponavljam, tihotapcev, ki služijo enormne denarje na nepošten način, vabiti v Evropo. Kar se tiče razprave gospoda Nemca, seveda je ta bila v njegovem stilu, moram pač na žalost povedati, spet polna laži. Med Med drugim je povedal, da je, ne to je celo napisal, da sem bil v OKC tistega 5. oktobra že ob 15.30, to je njegov podatek na Twitterju. Sam sem bil ob 15.30 nekje, po mojem, še na kakšnem letališču v tujini. Nadalje je napisal oziroma povedal, da so plače, ki so bile objavljene, nezakonite oziroma morda ni rekel nezakonite, rekel pa je, da sem objavil plače tudi tistih, ki tam ne bi smele biti, in s tem ogrozil ne vem koliko število policistov. Torej tudi to je laž. Na teh plačah nikjer ni človeka, ki bi bil kakorkoli ogrožen, celo več, izločili smo tiste za katere je bilo jasno povedano, da na teh plačilnih seznamih ne smejo biti zaradi tega, ker delajo bodisi pod krinko bodi so kako drugače neupravičeni za to objavo. Izločili smo pa tudi tiste, to pa moram reči, pa verjetno ne vem, če je čisto prav, po vaši oceni ne, te bi morali objaviti, na mojo pobudo smo izločili tudi tiste, ki zaslužijo manj, kot je neka dostojna višina sredstev, ki bi jo človek za spodobno delo zaslužil, zato da ne bo kakšnih negativnih ocen s strani teh upravičeno socialno šibkih ljudi. Tudi v sami interpelaciji ste napisali notri, da je informacijska pooblaščenka prepoznala, da je bilo to nezakonito. To je jasno lažno napisano, celo več, informacijska pooblaščenka je celo napisala, da ni nobenega zadržki pri objavi teh plač, da bi pravzaprav vse plače v javnem sektorju morale biti javne, je pa seveda od predstojnika do predstojnika odvisno, ali se za tako objavo odloči ali se ne odloči. Zelo zanimiva je tudi teza gospoda Vatovca, ki je zatrdil, mislim, da je to zatrdil v svojem uvodnem nastopu, da so pod to vlado, torej pod mano, da so shodi prepovedani in nezakoniti. Zdaj, jaz ne vem, ali sem jaz napačno videl teh 90 ali 80 ali jaz ne vem, koliko je teh shodov bilo. Ali so ti shodi bili ali niso bili? Jaz sem imel občutek, da so. imel občutka, da jih ne bi bilo. Torej ne vem, jaz nisem imel občutka, da bi bilo karkoli prepovedano. Res pa je, da so bili izvajani vsi nezakonito, ker nihče od teh ni bil prijavljen. In to, kar je povedal gospod Grims, vezano na protest, ki so ga organizirali in če se ne motim, celo vaši kolegi iz poslanskih vrst ali tam v prvih vrstah, morda ne čisto iz poslanskih ali pa tudi no, ampak vem da so bili tam predstavniki SD, gospod dr. Štromajer recimo pa še kdo. Mimogrede, tisti protest ni bil prijavljen. Tisti protest, kjer ste prišli nagajat gospodu Primcu, ki je mimogrede svoj protest prijavil tako, kot zagre, dobil vsa ustrezna dovoljenja, tudi vseh tistih več kot 300 dovoljenj tamle pred sodiščem, ko smo protestirali zaradi tega, ker ste pač nekateri poslanci nezakonito ukradli mandate, so bili vsi prijavljeni, glej ga zlomka, vsi so bili prijavljeni. Nikjer ni policija rabila intervenirati, nikjer ni policija rabila postavljati ograj, nikjer ni bilo potrebno s strani policije pripravljati kakšnih zdravniških ekip, ki bi v bistvu bile potrebne v primeru kakšnih hudih slučajev, vse varovanje je prevzel organizator, v tem primeru je bil to gospod Primc, in vse stvari so se odvile povsem mirno. Za razliko od vaših protestov, kjer ste sodelovali vi, saj to imamo v interpelaciji, mislim, da smo zdaj odgovorili oziroma napisali, kdo vse je tam bil, od Mesca, Fajonove, Koprivca, da ne naštevam vseh teh imen naprej, ki ste se teh nezakonitih − nezakonitih, ker niso bile prijavljene − protestov udeleževali.

ki je zdaj sicer ni tukaj notri, bi rad gospoda, mislim, da je bil gospod Prebil, ki je o tem govoril, o premestitvah. Najprej bi povedal, da nihče izmed teh ljudi, ki so bili premeščeni v Tacen, ni bil premeščen tako, kot se je nekdaj premeščalo direktorja. Velički., recimo, je bil direktor Policije, če se ne motim oziroma se ne motim, da ga je zamenjala gospa Tatjana Bobnar takrat, ko so jo imenovali v stranki LMŠ. In ta gospa Tatjana Bobnar je tega direktorja prestavila v Tacen v neko podstrešno sobo, brez da bi mu dala karkoli delati, torej ga je dejansko mobingirala. Nihče od teh, ki je pa zdaj tja prestavljen, pa ni prestavljen v podstrešno sobo. Nihče ni brez dela. Vsi imajo zelo pomembne zadolžitve, zelo pametne zadolžitve. Ena od njih, recimo, ki jo je gospa Bobnarjeva začela že kot direktorica, je priprava ustrezne metodologije za izbiro novih načelnikov oziroma tistih, ki bodo imenovani s strani direktorja Policije na vodilna delovna mesta. Gospa Bobnarjeva je pisala ministrstvu v času svojega mandata, da je potrebno urediti mandate v policiji, da je ob tem potrebno seveda ustrezno urediti način izbire teh potencialnih kandidatov z neko meritokracijo. In to je naročila zunanjim izvajalcem, ki na žalost v dveh letih ali pa v letu in pol niso kaj dosti skupaj spravili. Zdaj jaz ne vem, ali se jim ne ljubi delat ali so premalo plačani, kakorkoli.

prijave k prostim delovnim mestom za toliko in toliko policijskih načelnikov. Torej vsi ti bodo imenovani na podlagi nekih kriterijev, neke meritokracije in to. In te kriterije je v bistvu začela in jih tudi naročila gospa Tatjana Bobnar. Tako da jaz ne vem, zakaj tako halo, zdaj ko smo pa začeli to uresničevati, kar se v bistvu zdi najbolj normalno, da je pa zdaj to tak političen cirkus. Zelo

Oba sta povedala, da je Ustavno sodišče zadržalo sklep o izvajanju tega člena o organiziranosti in delu policije. Torej jaz sem bil nad tem pravzaprav šokiran. Očitno zdaj Ustavno sodišče vodi stranka SD ali pa stranka SD ve, kako bodo ustavni sodniki odločili.

Gospod Nemec je povedal, da je Ustavno sodišče odločilo, da je ta člen zakona v neskladju z ustavo in da je zadržalo izvajanje. Tako je napisal. Jaz sem na to odreagiral. Takoj zatem so me klicali novinarji, tako da se v tem trenutku vsem tistim novinarjem, katerim sem rekel pač, da katerim sem rekel pač, da seveda je jasno, da vsi novinarji ne lažejo, vsi ne lažejo, to jasno, da ne, mnogi pa, tudi to je jasno, in se seveda danes tu s tega mesta vsem tistim novinarjem, ki ne lažejo, opravičujem. Ampak to, da pa stranka SD ne ve, kako je odločilo Ustavno sodišče, je pa po moje dejansko škandalozno. Mi smo danes pred eno uro preverjali, ali ta informacija, ki sta jo v uvodu gospod Baković in kasneje gospod Nemec podala v tem državnem zboru, ali drži, da je bilo to narejeno − sprejeta je bila le odločitev glede upokojevanja starejših. Nič od tega, kar sta govorila, da je Ustavno sodišče sprejelo, ne drži. Nikjer tudi javno ni objavljeno. Torej očitno dajejo napotke ustavnim sodnikom, kako naj odreagirajo. To sem že povedal od začetka, da je očitno Ustavno sodišče del sprege utrjevanja oblasti ali pa želje po oblasti leve politične opcije, ali pa vedo več, kot lahko vemo drugi, torej so o njihovih odločitvah vnaprej obveščeni, kar je po moji oceni za Državni zbor ali pa za to družbo zastrašujoče. Kar se tiče razprave, ki je bila po moje najbolj nizkotna v tej predstavitvi, gospe Sluge, ne bom izgubljal besed. Torej govorila je o tem, da jaz povečujem nacizem, pa da, ne vem kaj še vse. Torej res res nizkotno, torej zelo na nivoju tiste prve interpelacije in pa gospoda Nemca, za katerega, mimogrede sem pozabil povedati, o samovšečnosti z gospodom Nemcem na morem govoriti, tukaj nimam besed. Ker to je pa približno tako, kot če bi se jaz kot igralec Slovana, meril z vami kot Ronaldom. Tukaj nimam odgovora. O samovšečnosti z vami ne morem razpravljati. Kar se tiče Vizjakovih prisluhov, nekateri ste me to spraševali. Naj še enkrat jasno povem in tudi tako je zapisano. Jaz sem bil o tem, da naj bi obstajali prisluhi ministra Vizjaka, obveščen morda 14 dni ali tri tedne, preden so prišli v javnost. Torej teh prisluhov nisem slišal in tako sem tudi napisal. Bil sem zgolj obveščen, da taki prisluhi obstajajo, da bodo gotovo prišli ven zelo hitro ali najkasneje pred volitvami, izključno in z enim razlogom, da se diskreditira stranko SDS in pa seveda ministra Vizjaka osebno. Torej nič od tega. Takih informacij, veste, jaz slišim vsak dan sto, torej bi po vašem mnenju moral vsak dan napisati sto kazenskih prijav oziroma sumov kaznivih dejanj. dejanj. To je res neverjetno. Celo več, vi ste v interpelaciji celo tako napisali, da bi moral prijaviti zato, ker je obstajal resen sum, da bo to kaznivo dejanje storjeno. Torej, sedaj ne vem, prisluhi so stari 14 let, vi pa govorite o tem, da naj bi to kaznivo dejanje bilo storjeno. Kaj je zdaj kaznivo dejanje? Objava teh prisluhov? To morda. Morda bi moral to res prijaviti. Ampak s tem se, kot vem, policija intenzivno ukvarja in bodo raziskali tako to, ali so bili ti prisluhi zakonito pridobljeni, oziroma bodo raziskali tudi to, kar nekatere vztrajno to, kar nekatere vztrajno trdite, da je Vizjak koga napeljeval k neplačevanju davkov, kar pa je, mislim, minister v petek že argumentirano in v celoti zavrnil. Nenazadnje tudi podpora ministru, da je na ministrskem položaju ostal, kaže na to, da so bili ti očitki v bistvu neutemeljeni. Gospodu Hršaku iz stranke Desus naj povem, kar se tiče opravičila, se jaz lahko opravičim vsem tistim policistom ali policistkam, ki seveda že mesece poslušajo trobila, leva trobila, od Mladine, Necenzurirano, POPTV in ne vem koga še vse, češ, da naj bi jaz njih označil za lenuhe ali pa za mevže. To sem danes v uvodu že povedal. Torej, njim lahko dam opravičilo, ampak to opravičilo mora iti bolj v smeri tega, da naj ne poslušajo vseh neumnosti, ki jih ti mediji neprestano producirajo. Danes nisem sicer vedel, kakšen bo kakšen bo današnji medijski napad. Zjutraj sem ga videl. Torej, zdaj je problem v tem, da se preiskuje tudi gospoda Jankovića, če se ga preiskuje. To očitno je problem za te medije. Ni pa problem tega, kar sem napisal jaz meseca avgusta. Jaz sem meseca avgusta napisal, da glede na to, da sem pač 25 let delal v stroki kot gradbenih, ni pa problem v tem, da stane, recimo, investicija v Ljubljani namesto da bi stala 25 milijonov, da stane 40 milijonov. To očitno ni problem. To tudi očitno za Levico ni problem. Tudi ni problem, da v teh 40 milijonih 10 milijonov damo za projektiranje. Projektantska ocena po UCINU, to je star izraz, torej še iz jugoslovanskih časov, ali pa po novih predpisih Inženirske zbornice ali pa po tarifah nemške inženirske zbornice je ta vrednost lahko tam nekje med 5, 8, pri zahtevnejših objektih 10 %. Ne pa 25! Pri nas bomo plačali zato, ker je to naroči gospod Janković 25 %. Celo več, on je objavil razpis, kjer je povedal, da bo ta investicija stala približno 19 ali 20 milijonov, potem pa je dobil eno ponudbo, pazite, eno ponudbo, kjer je ta cena 40 milijonov. In nikomur se nič čudnega ne zdi. Celo več, kar naenkrat slišim, da so na mizi aneksi, kjer bo ta investicija stala 60 milijonov. In ko jaz napišem kot državljan, ne kot minister, tudi to je seveda fejk, ki so ga danes sproducirali na tem vašem portalu, ne vem, kako se imenuje, Necenzurirano oziroma Odlazek.si piše, da sem jaz nekoga napotoval na to, da je potrebno preiskovati Jankovića. Ne, poglejte, ni potrebno preiskovati Jankovića, potrebno je pa preiskovati vse rabote pa korupcije, ki se v tej državi dogajajo. In če jih izvaja Janković, mislim, da ni on sveta krava v tej družbi. Verjamem, da tudi za vas ni sveta krava ali pa morda je, zato ker je dva dni nazaj povedal, da vas bo politično podprl v boju pred naslednjimi volitvami. Vi se ne branite nikakršne podpore, tudi tistih, katerim smo, recimo, državljani odpisali mislim, da ne vem koliko, 30 milijonov evrov dolgov ali nekaj takega, njemu in njegovim podjetjem, njegovi družini. Kot sem rekel, nisem vedel, kaj bo danes prišlo ven, torej prišlo je to, mislim nič nenavadnega, ampak seveda je jasno, da vaši mediji seveda v polnosti lahko producirajo laži. In so jih tudi seveda tako, kot je bilo pričakovati, tudi pred današnjo interpelacijo. Kar se tiče odgovora gospodu Hršaku, vezano na Hrvaško in schengen moram povedati, da Vlada ni sprejela nobenega sklepa o tem, seveda še čas. Sam sem vedno bil in verjamem, da tudi večina državljanov, velik zagovornik tega, da Hrvaška vstopi v schengenski prostor. To bo znatno razbremenilo tako našo policijo na južni meji, našim državljanom pa omogočalo precej bolj tekoč in varen pretok preko te južne meje. Kot veste, naši državljani radi potujejo na Hrvaško, posebej v poletnih mesecih, in seveda ne vidim nobenega razloga, da ne bi kot bi kot pristojen za to, da se o tem na evropskem parketu odloča, dal polno podporo Hrvaški in seveda sem jo dal tudi na zadnjem Svetu. Pot za sam vstop je še kar nekako dolga. Zdaj smo pod našim vodstvom sprejeli tako imenovane council conclusions, to je prva stopnja te poti. Zdaj gre zadeva v Evropski parlament in če bo Evropski parlament relativno hitro zadevo speljal naprej, lahko v prvi polovici naslednjega leta pridemo tudi do council decisions, to pa so tiste končne odločitve, ki formalno članici dovolijo ali pa omogočijo vstop v schengenski prostor. Torej sam se bom seveda še naprej za ta vstop zavzemal. Seveda je problem Hrvaške v izpolniti ali pa priznanju arbitražnega sporazuma, samo, veste, to je tipično za vas, vi bi očitno, torej levičarji, izključevali, ne sodelovali, to je pravzaprav vaša agenda že zadnjega leta in pol, mi pa seveda želimo, vsaj ta vlada želi tudi s sosedi sodelovati, vsaj na tistih mestih, kjer se lahko dogovoriti. Verjamem, da se bomo. Tisto, kar ostaja odprto, bo ostalo odprto, to pa seveda ne pomeni, da bi se s komerkoli moral kregati, gledati preko puškinih cevi ali kaj podobnega. Tukaj seveda naša podporo ostaja odprta. Mi imamo, kar se tiče izvajanja zakona o delu v policiji, ki je vezana na sindikate, bom seveda pripravil še do naslednje svoje intervencije natančno obrazložitev. To, kar ste pa nekako do sedaj povedali, pa kaže, da ne poznate hierarhije kolektivnih pogodb. Kolektivna pogodba za negospodarstvo ni nad kolektivno pogodbo, ki jo imajo podpisani policijski sindikati z direktorjem policije in z ministrom. V tem primeru ne z menoj, to se pravi, to so pogodbe, ki so

da je moč, še enkrat ponovim to, kar sem povedal že prej, da je moč sindikalno delo opravljati več kot 50 %, nikakor pa to ne pomeni, da ti policisti niso dolžni opravljati svojega usposabljanja. Težko si predstavljam, da bi nekdo, ki dela tri ali pa štiri leta zgolj sindikalno delo, lahko potem, brez da bi opravljal teste ali pa treninge streljanja, treninge usposabljanj, vezane na novo zakonodajo, in tako naprej, ustrezno izvajal policijska pooblastila. Sedaj morda še beseda, ki je vezana na same proteste in pa na komisijo. Torej v komisijo. Torej v predprejšnjem zakonu ta komisija, ki je sedaj v zakonu predvidena kot neodvisna komisija, ni bila predvidena. Eden od avtorjev tistega zakona je gospod Žabrl, trenutno svetovalec stranke LMŠ, je pravzaprav tisti, ki je avtor tega dela zakona, ki je bil takrat sprejet in ki seveda omogoča direktorju policije, da ustanovi neodvisno komisijo.

vse aktivnosti izvajala skladno z zakonom, da je prišlo v izvedbi teh aktivnosti seveda tudi do določenih pomanjkljivosti, nikakor pa ne do nezakonitosti. Imam kasneje tudi tukaj pripravljene, glede na to, kar ste povedali, gospod Vatovec, ker odpoveduje projektor, imam tudi pripravljene slike, tako da boste lahko videli, kdo je nasilje izvajal, pa kdo ne. Bomo te slike kasneje videli, ob bolj primernem terminu, recimo tam okrog pol sedmih, ko več ljudi to gleda kot zdajle.

naj tu podčrtam, da to odgovarjate gospodu Hršaku, ki se danes še odloča, ali vas bo podprl ali ne, tako da bi bil jaz malo bolj takten pri teh zadevah, bi pa podčrtal, da mi že od sprejetja arbitražne odločbe v Levici zagovarjamo, da bi bilo potrebno čim prej spustiti Hrvaško v schengen. Kar se tiče kolektivne pogodbe. Mislim, lahko je kolektivna pogodba vzpostavljena, ampak nikakor pa ni nad zakonom. In še enkrat, Zakon organiziranosti in delu v policiji jasno določa, da če je profesionalno nekdo sindikalist, mu ne pripadajo pravice in dolžnosti iz iz delovnega razmerja, tako da, težko boste tu našli neko drugo interpretacijo. Ključna stvar so pa protesti. Poglejte, noben protest ni nezakonit. Že v Zakonu o javnih zbiranjih imate seveda določbo, da je potrebno proteste prijavit, nimate pa določbe, da če ni prijavljen, da je pa nezakonit in da je treba vse udeležence takega protesta strpati v marico in jih odpeljat nekam. Tam imate v zakonu določbo, da je v primeru neprijavljenega shoda policija tista, ki prevzame varovanje in skrbi za javni red in mir, ne pa, da je nezakonit tak protest. Tako da je treba biti pazljiv z dikcijo. Je pa res, da ste od začetka te vlade močno delali na tem, da bi ljudi odvračali od tega, da bi uveljavljali to svojo ustavno pravico. Ko so pisali po tleh, po javnih mestih s kredami, ko so lepili papirnata stopala, ko so na kolesih izražali svoje nestrinjanje s to vlado, ste jih vi močno in vztrajno globili. Pač, na vsakem koraku ste skušali pisati naloge ljudem, ki so izražali svoja stališča. In na tak način, o tem sem govoril jaz v svoji uvodni predstavitvi, ste skušali vi prepovedati proteste oziroma s temi akcijami ste dejansko, de facto ste hoteli ljudi odvračat od tega, da bi izražali svoja mnenja in stališča. Seveda vam to ni uspelo. Mislim, da so bili sploh petkovi protesti ves čas relativno številčni, in mislim, da tudi ankete javnega mnenja vztrajno kažejo, kakšen je odnos ljudi do te vlade. Ravno včerajšnja je pokazala, da 70 % vprašanih ne podpira te vlade. Hvala lepa, predsednik. Bom kratek in enostavno bom odgovoril in povprašal ministra še tisto zadnje vprašanje, na katero mi ni odgovoril. Minister in kdorkoli, ki vstopa v svet politike, mora biti deležen neke osebne integritete, seveda mora biti pa predvsem v očeh ljudi kredibilna oseba, ko se izrazi, morajo biti njegove besede podkrepljene z besedami. Ministru Hojsu smo od samega začetka, spoštovani minister, pa mi lahko zamerite kolikor želite, večkrat tudi dokazali vaše laži, jih potrdili, ne samo mi v Državnem zboru, tudi mediji in še posebej organi, kot so tožilci. Vedno se soočimo z dilemo, ali so besede resnične ali pa so laž. Tako ste se tokrat nekoliko spreobrnil in kazali s prstom name, da naj bi jaz bil tisti, ki naj bi generiral določene neresnice. Naj vam omenim, omenili ste Twitter, kdaj se je začela

bil izdan ukaz, da se z vsemi sredstvi lahko zoperstavijo množici, tistim protestnikom in tudi civilistom, ki niso imeli nobene zveze s protestom. Minister, dobro uro kasneje je bilo izdano, moje bilo samo vprašanje. Druga zadeva. Govorite o tem, da pri izdajanju plač ni bilo nobenih konsekvenc. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb hrani ime posameznika, ki je del varnostnih služb na službi v tujini, ki se je bil primoran umakniti iz ene od držav zaradi izdaje teh podatkov. Tretja stvar, ki ste jo tudi omenili kot laž, da naj bi Ustavno sodišče zadržalo in da sem jaz tisti, ki sem širil fejk njus. Prvo novico je obelodanil Večer, če bi bili kakorkoli korektni, ampak niste. To moram reči zaradi tega, da si ljudje ne bodo mislili, da je vaša laž resnica – ni šlo – ni šlo za širjenje fejk njusa, ampak samo za delitev novice iz enega od osrednih slovenskih medijev, vi pa to želite prikazati, kot da je sodišče, celo Ustavno sodišče, podrejeno Socialnim demokratom. Kakšna moralna avtoriteta ste, spoštovani minister, v podtikanju seveda. Ampak nihče temu ne verjame, še vaše kolegice in kolegi ne. Naj vam sam preberem naslov, bom počasi, da se bova lahko razumela: »Ustavno sodišče še ni končalo obravnave zahteve za začasno zadržanje izvajanja dela Zakona o organiziranosti in delu policije.« To je današnji naslov, tako kot je ta, tako sem delil tudi tisti naslov tistega petka in tudi ta naslov nima nobene povezave z SD in povezanostjo z Ustavnim sodiščem. Spoštovani minister, dajte mi jasno in glasno ne meni, ampak širši javnosti – odgovoriti, kaj je s tem gospodom Bajramijem, nekdanjim prevajalcem gospoda Janeza Janše. Namreč, gospod Ferenc je glede ponovne zaposlitve gospoda Bajramija pričal tudi pred komisijo. Namreč, govora je bilo o tem, da je njegovo ponovno zaposlitev predlagala Uprava kriminalistične policije, in to še v času gospoda Juriča. Naj povem, da sta se direktor kriminalistične policije in Bajrami v podobnih oziroma v istih postopkih znašla v preteklosti, torej sta znanca, ki sta se celo znašla skupaj v postopkih. Pri čemer je Urad za organizacijo in kadre izdal mnenje, da se postopek zaposlitve uvede oziroma ne uvede oziroma je bila ta služba zaprošena za mnenje. se na podlagi informacij, s katerimi je takrat razpolagal, in tudi dejstva, da je izredna odpoved Bajramiju potrdilo Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani, s tem postopkom ni strinjal. Z njim se je po dodatnih pojasnilih baje strinjal tudi predhodnik direktorja Olaja, torej gospod Jurič. To, kar sledi, je zelo zanimivo, spoštovani minister. Zakaj zaposlujete človeka, ki so mu dejansko praktično vse instance izrekle negativno mnenje? Torej, do ponovnega predloga za zaposlitev Bajramija je nato prišlo v času, ko je vajeti, kot že rečeno, prevzel gospod Olaj. Ferenc je dejal, da so sami znova podali negativno mnenje, pri čemer se je, po njegovih navedbah, s tem strinjal tudi gospod Olaj. Torej, prvotno se je gospod Olaj strinjal z mnenjem služb, ki so za to zadolžene. In gospod Ferenc je nadaljeval, da je šele pozneje, ko je bil sam premeščen, slišal, da so kljub vsem opozorilom gospoda Bajramija ponovno zaposlili. Mene pa zanima to isto kot gospoda Ferenca na komisiji: Kako in na kakšen način je sploh možno, da ste ponovno zaposlili gospoda Bajramija? V kakšni korelaciji je z vsemi vami, kaj ima to zveze z direktorjem kriminalistične policije gospodom Urbasom? Zakaj so vsi podali negativno mnenje, celo dr. Olaj se je z njim strinjal, in zakaj ste gospoda Bajramija ponovno zaposlili? To pa, prosim, odgovorite za magnetogram. Gre za pomembno zadevo in gotovo je magnetogram tisti, ki bo ovekovečil vaše stališče in vaše besede

da bi vsi tisti, ki so po vaših besedah odgovorni za to, da se izpeljejo protesti v Sloveniji, tudi odgovarjali, celo finančno, za nastale stroške.

razliko med pobudnikom in organizatorjem protestov. Jasno je, da vi ciljate na skupino posameznikov, ki miroljubno ob petih izdajajo pobude k tem protestom. Torej govorim o eni od pridobljenih vrednot, eni od ustavnih pravic, pravici, ki bi kot družba, demokratična, dovoljevala izražanje javnega mnenja oziroma osebnega mnenja na javni način. Torej pravna mreža pravi o tem, da državni organi ne morejo kot organizatorja šteti nekoga, ki daje napotke ljudem, ki skrbi za program na shodu. In to vam lahko pritrjujejo tudi dogodki okrog Zlatka Čordića, ki ste

torej govorim o neposredno vodenju policije. Vi pa gotovo z vaše funkcije tega nebi smeli početi. Vi ste tisti, ki je odgovoren za to, da se ustvarijo pogoji, da imajo policistke in policisti osnovne pogoje, in še več, za nemoteno delovanje. Niste pa tisti, ki bi kakorkoli usmerjali delovanje, kot ste nekega novembra pred enim letom izkazovali svojo moč na dokazano še ne zaključenih protestih, ko ste s specialnimi enotami, izjemno do zob oboroženimi, kot še nevidenim, marširali sredi Ljubljane v času, ko so v sosednji ulici potekali protesti. In to je še ena od mnogih laži, na kateri smo vas dobili. Takrat ste utemeljevali, da niste prvi minister, ki je obiskal proteste po zaključeni akciji. Jasno je, kdaj je bila zaključena akcija, poročila obstajajo. Vi ste ob tistem dogodku skoraj eno uro pred uradnim zaključkom protestov s specialnimi enotami marširali po Slovenski cesti v Ljubljani. Spoštovani minister, jaz se ne bom, ker imam relativno malo časa, zapletal v brezvezne dvoboje, dajte mi samo

Hvala, predsednik. Hvala lepa, gospod Nemec. Res je, pozabil sem tri odgovore na vaša vprašanja. Sem si zdaj še enkrat pogledal ta zapis. Precej sem jih zapisal, samo sem pozabil. Najprej opravičilo. Gospod, o katerem sem govoril, ki ga je gospa Tatjana Bobnar dala v podstrešno sobo v v Tacnu, se ne piše Anžin, ampak Velički. Zmotil sem se v priimkih teh direktorjev, da bo za magnetogram tudi to jasno. Kar se tiče tega, kaj ste vi povedali in česa niste in kaj ste objavljali. Glejte, gospod Nemec, tega jaz ne vem, kaj vi objavljate in kaj naprej dajete. Dajte poslušati to, kar ste govorili pred eno uro, pa kar je gospod Baković govoril pred skoraj dvema urama. Ali pa si preberite, saj imate tam. Govorili ste in to je govoril ravno tako gospod Baković, da je Ustavno sodišče zadržalo izvajanje tega zakona v tistem delu, ki se nanaša na imenovanje novih načelnikov. Oprostite, to ste govorili. Kaj naj drugega sklepam, če tako govorite, kot da veste, kaj je Ustavno sodišče odločilo, da jim naročate, kaj naj odloči? Zdaj ste pa prebrali tisto, kar je res. tremi minutami ste pa prebrali tisto, kar je res. Ustavno sodišče o tem še ni odločilo. Dajte potem zdaj govoriti eno in isto in ne lažite potem pred desetimi minutami ali pa pred tremi urami. urami. Kar se tiče gospoda Bradača, ki ste ga tukaj eksplicitno omenjali, pa ne bi govoril o njem ad personam, ampak bom govoril ad personam zaradi tega, ker je pač slučajno predsednik Lovske zveze Slovenije. Bil je predsednik že pred mano, mislim, da je predsednik že drugi mandat, če se ne motim. Gospod Lado Bradač je izjemno profesionalen in izjemno strokoven uradnik državne uprave.Zato sem ga tudi imenoval, ker sem ocenil, da je tak, na mesto direktorja direktorata, ki ga vodi. Kot vem, je po političnem prepričanju levo usmerjen, ampak me to pravzaprav čisto nič ne moti, dokler delajo ljudje strokovno, pošteno, tako kot morajo. Gospod Bradač je,

da se v popolnosti umika iz sprejemanja zakona o orožju, ki ga je, mimogrede, pripravila in v javno obravnavo dala prejšnja vlada vlada gospoda Marjana Šarca, obvestil je ministra, da se umika iz sprejemanja oziroma sodelovanja pri pripravi tega zakona glede na potencialni konflikt interesov. In to je vseskozi počel. Torej gospod Bradač s tem zakonom ni imel nič, ker je želel tako sam. Ker sem bil tudi obveščen o tem, da je to storil že bivšemu ministru, ga seveda na nikakršna usklajevanja ali priprave

torej ni čisto nič nenavadnega. In ravno obratno je, kot ste vi povedali, uporabljajo se, da se ne obremenjuje okolje, da se s hrupom po nepotrebnem ne obremenjuje okolje. Tako da jaz ne vem, kdo vam je pripravljal ta opomnik ali podsetnik ali ne vem kaj. Lahko da so vam ga pripravljali gospodje iz Desusa, govorim zdaj tistega novega Desusa. Tam je recimo gospod Felix Krope, ki, kot sem bral, prevzema Desus, pa stara policijska garda prevzema Desus, govorim zdaj o tem novem Desusu oziroma o tem, ki ga vodi gospod Jasnič, ki pa imajo drugačne ambicije. Mimogrede, ta gospod Felix Krope pa je bil pravnomočno obsojen, ker je uporabljal policijska sredstva za privatne namene. Mislim da šotor za eno zabavo, pa ne vem kaj še, torej bil je sicer specialec. Ta gospod pa je bil pravnomočno obsojen in je zaradi tega tudi izgubil službo v policiji. Kar se tiče zadnjega vprašanja glede gospoda Bajramija, o katerem me sprašujete, jaz v policiji ne kadriram, in to že vseskozi govorim, govorim tukaj, govorim na ministrstvu. Gospoda Bajramija ne poznam, ne vem, kako so ga izbrali, ne vem, kakšni so bili postopki, ti postopki ne gredo preko mene, nič od tega jaz ne podpisujem. Podpisujem za tiste ljudi in strinjam se za tiste ljudi, ki se zaposlujejo na Ministrstvu za notranje zadeve, ne pa na policiji. Tako da očitno ste vi, gospod Nemec, večji kadrovik kot jaz znotraj policije, ki so vam vsi ti podatki znani. Zdaj jaz ne vem, od kod jih imate. Morda kot šef Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, morda od tam oziroma saj ste povedali, iz zaslišanja pred tisto preiskovalno pričo pred gospodom Medvedom. Na žalost vam v tem primeru

Samo da vam povem, kako zgleda kot vaš sogovornik, ko vas vprašamo nekaj, na kar niste pripravljeni in ste presenečeni. O gospodu Bajramiju govorijo in pišejo mediji že 14 dni. To je bil tudi eden od osrednjih momentov na preiskovalni komisiji, ki se vas tičejo. To so ta dogajanja na policiji, po vedenju in modus operandi, ki ga imate, je nemogoče, da ne gredo skozi vašo pisarno, spoštovani minister. Kot ste omenili, da imate izjemno strokovne sodelavce, ki pripravljajo vse zadeve tako, kot veleva zakon, jaz kasneje uporabil vašo strokovnost. Mi imamo zbrane vse zakone tudi s strani Ministrstva za notranje zadeve, ki so bili kakorkoli zadržani ali pa opredeljeni kot ustavno sporni. Toliko govorimo o tej vladi, da dela za ljudi, kot pravite, in za policiste, kjer praktično išče vse izvode, zato da bi obšla zakonodajo in ustvarila dejansko politično policijo, kot že rečeno, z Janezom Janše na vrhu, z vsemi državnimi sekretarji in direktorji policije, ki jim je tako ali pa drugače moč dokazati povezavo s SDS, celo pri tistih direktorjih policije, ki ste jih zamenjali, je moč videti preprosto, da se njihovi otroci odločijo za podporo esdeesovemu podmladku. Torej ni moč dokazati, da celotna hierarhija policistov in ministrstva ne pripada eni stranki. In če želite, spoštovani minister, lepo prihodnost za vse, leve, desne, vam ni mar, važno je, da so sposobni, tudi če imajo levo provenienco, potem je vaša dolžnost ne samo ustvariti vtis, da ste popolnoma apolitični, ampak dejansko morate biti v vodenju policije predvsem strokovni in predvsem apolitični. Kar pa gotovo niste. In to vam dokazujemo ves čas in za vami bo prišel čas,

Očitno sem prvi, zato je na mestu, da tudi vse nas, ki bomo razpravljali, opozorim, da razpravljamo nekako vsaj v duhu petkove interpelacije, da ne bo prihajalo do nepotrebnih postopkovnih in tudi do nepotrebnih replik. replik. To nas včasih potem pripelje stran od osnovnega namena, kar ni v prid ne poslovniku in ne etičnemu kodeksu. Tako. Trdno sem prepričan, da je minister v tem času, v prvem in drugem času uspel pojasniti določene zadeve. Je pa tako, da se zelo težko slišimo med sabo. Težko je slišati tisto, kar so dejstva, kar je pojasnjeno tudi z dokumenti, ampak vedno nekateri gredo stran od tega in ne želijo slišati. Poglejte, če gremo na prvo obtožbo, se moramo resnično vrniti na čas pred to vlado. Čas pred to vlado je bil čas, ko je v svetu in tudi že v Sloveniji razsajal virus covida-19 in ko je odstopil takratni predsednika vlade. Sam smatram, da odstop predsednika vlade ni povzročil politične krize. Politično krizo je povzročilo nasprotovanje, protesti, ki so se zgodili že pred sestavo te vlade. Kljub temu da nekateri trdite, da je to demokratičen proces, so pa ti protesti bili v bistvu poziv k kršenju slovenske ustave. V slovenski ustavi je jasno predpisano, kako se sestavi vlada po volitvah in v vmesnem času. Seveda predvidevanja takratnega predsednika vlade o volitvah so tudi ena od možnosti,

Takoj se je morala soočiti z razmerami, kjer so omejene določene pravice posameznikov. Sosednje evropske države in tudi ostale so popolnoma isto delale. Morale so sprejeti ukrepe, ki jih ni sprejela Evropa po drugi svetovni vojni. V Sloveniji smo jih imeli nekaj tisti

demokratični protesti? Tudi že opevano komuniciranje in slabo delovanje te vlade, izredne razmere. Če je gospod Kacin, ki je bil vključen v delovanje za komuniciranje te vlade, bil pokazatelj tega, da ta vlada

Pa kaj je želel? Samo tisto, kar so ljudje potrebovali: informacije, kaj se dogaja, kljub temu da stroka, politika, cel svet ni vedel, kolikor časa bo to trajalo, kako se bo odvijalo. To je bilo tisto, kar so bili ljudje deležni prek Kacina. Kaj je bil pa Kacin deležen prek medijev in leve politike, pa vemo. To ni danes predmet te interpelacije, je pa delo ministra te vlade. Protesti kljub dejstvu, da je že tako in tako zadosti hudo, po domače povedano, smo imeli proteste še naprej. Policisti. Policisti. Naloga policistov je preventivna. Tako kot moramo organizatorji, če množične prireditve organiziramo. preventivno zagotoviti varnostnike, tako je treba na večjih množičnih protestih preventivno zagotoviti varnost. Vemo, da so bili neorganizirani, jasno ni bila podana vloga, zato je bila tukaj naloga policistov. Česa so se posluževali? Najprej svoje prisotnosti, potem ograj, tudi vodnega topa in solzivcev. Česa se pa niso posluževali, kar so se v drugih državah? Gumijevk in tonf. Noben udeleženec ni bil poškodovan s temi sredstvi, ki jih ima vsak policist dnevno pri roki.,

zraku in je padalo po protestnikih. Ponosen sem na slovenske policiste, da so uspeli na drug način zagotoviti javni red in mir. Govorite o prekoračitvi njihovih pooblastil. Povedal sem, da oni morajo biti že na začetku. Ko se zgodi kršitev, je prepozno. Zelo na meji smo bili s tem 15. septembra, to je 20 dni pred tistim vašim 5. 10., ko je bilo opevano tudi v interpelaciji.

Cena tveganja, kot se reče strokovno, je bila na tej srednji, če sem si prav zapomnil. Se pravi, da ni bilo v prvi fazi aktivirano vse, kar bi lahko bilo aktivirano. Kaj se nam je zgodilo? Bil sem v Državnem zboru. Ob 16. uri je bila skupna seja Odbora za kulturo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.

Razbijanje in sam trdim, da sreča, ker to je bilo še relativno v toplem jesenskem času, so bila vrata in okna velike sejne sobe odprta in pirotehnični izdelek je bil vržen v neposredni bližini odprtega okna, okna, lahko bi prišlo tudi do požara v Državnem zboru. Se pravi, da vsa prizadevanja, ki so bila s strani policistov pod vodstvom sedanjega ministra in direktorja so bila z namenom zagotoviti javni red in mir. Tu pa trčimo na 3. točko protiustavnega. Naša ustava ima 32. člen. V 32. členu Ustave jasno piše, da se sme da se sme omejiti naše gibanje in svobodo. Če gremo zgolj na ta del kršitve javnega reda in ne gremo na širjenje nalezljivih bolezni, je vse to v tem člen Ustave napisano. Zato imam tudi sam večkrat pomisleke na kakšne odločitve ustavnih sodnikov,

Hvala bogu, imamo Ustavno sodišče. Tako imamo urejeno demokracijo. Ampak osnova je pa Ustava. Če v Ustavi jasno piše, da če se zgodijo zadeve iz ustavnega temelja za potrebe javnega zdravja in javnega varstva,

Uničenje te stavbe in tudi v drugem delu Slovenije poškodbe na javnih objektih. In to je tisti glavni očitek, ki ga vseskozi ta koalicija KUL vodi naprej.

Niti enega, niti drugega, niti tretjega ni bilo v tem času vseh protestov. Bilo pa je to, da so bili postopki Najprej pridržanje za nekatere, potem pa vemo, kako so vsi odkorakali na prostost, ampak v

Tudi v tem primeru, ki je bil danes že opisan, bom bolj blag mogoče od ministra, se pravi, sem vesel, da se Ustavno sodišče še ni odločilo do tega trenutka, kako je s tem novim zakonom o policiji, ko smo preimenovali komandirje v načelnike in ko smo mandat uredili v mandatna obdobja.

Minister je lepo pojasnil, kaj je s sumom storitve kaznivega dejanja v zvezi s prisluhi. Ponovno je treba poudariti, katastrofalno je, da se v tej državi ministre, demokratične ministre demokratičnih vlad v demokraciji snema, se arhivirajo ti podatki in se potem tudi obdelujejo.

pripeljati v demokracijo. V demokracijo. Zato je prav, da so ti ljudje kdaj tudi na oblasti. Tu pa imajo nekateri velike težave. Tisti, ki se imajo za ponosne naslednike prejšnjega sistema ali če poveličujejo bilo katero stvar prejšnjega sistema. Prejšnji sistem je bil nedemokratičen in v prejšnjem sistemu so bili postopki takšni, ki jih vi sedaj naprtite tej vladi, ki je demokratično izvoljena. In to je katastrofalno. Ampak ne rabite mi replicirati, ker sem rekel, da ni potrebno. Danes bo vsaka stran povedala svoje. Minister ima vse lepo utemeljeno. Da pa gremo tri mesece pred volilno kampanjo izvajati interpelacijo, pa je to, mislim da, vaša volilna kampanja, ki se ji pa lahko potem vladna vladna stran oziroma koalicijska strank zgolj pridruži in pove tudi uspehe. To, da so policisti sedaj opremljeni, da bodo dobili višjo plačo, da se bo naredil določen red v vodstvu, v smislu transparentnega prehajanja med funkcijami, je pa plus, ki se bo na dolgi rok izkazal kot upravičen in potreben. Hvala lepa.

Se odzivam kot predlagatelj. Gospod Moškrič, hvala lepa za vašo razpravo, a se z njo žal ne morem strinjati. Prva stvar, na katero bi vas opozoril je to, da so vas v stranki dobro naučili in znate ustrezno zavajati ljudi, ampak je treba pač pojasniti. Govorili ste, da ustava govori o tem, da se človekove pravice lahko omejijo. Seveda, ustava govori o tem. Vmes pa ste jasno izpustili, pa vam bom prebral, da ne bo kakšnih nesporazumov, 15. in 16. člen Ustave, ki jasno govorita, da je omejevanje pravic možno zgolj in samo z zakonom. S to ustavo je določene človekove pravice in temeljne svoboščine izjemoma dopustno začasno razveljaviti ali omejiti zgolj v vojnem ali izrednem stanju. Zdaj mi pa povejte, kaj od tega smo v naši državi imeli, ko so se te pravice omejevale. omejevale. Imeli smo epidemijo. Seveda smo jo imeli. Imeli smo tudi kritične trenutke, ki jih imamo še danes. Ampak vsi smo vas pozivali, kakšne postopke je treba izpeljati in teh postopkov niste izpeljali. Zakaj ne? Ker je bilo lažje vladati tako, kot vladate, in sicer z odloki. Preden dam besedo naslednjim razpravljavcem, se ustavim kot predlagatelj, pa mi dovolite še nekaj kratkih tako imenovanih replik na to, kar je govoril gospod minister. Na začetku je bilo rečeno, da so očitki iz te interpelacije bistveno preširoki in presegajo pristojnosti ministra. Ravno zato, minister, so ti očitki tako široki, ker delate izven svojih pristojnosti v času svojega ministrovanja. Potem ste govorili tukaj, da je vladanje z odloki začela vlada Marjana Šarca in da je bil minister za zdravje tisti, ki je začel vladati z odloki. To je tipično zavajanje, kot smo mu bili priča prej. prej. Minister za zdravje je bil po zakonu, ki ni bil razveljavljen, pristojen za to, da sprejme takšno odločitev, kakršno je v tistem času sprejel, ko skorajda nihče ni vedel ni vedel o tem nič, ko se je cela Evropa soočala s porastom števila okužb in se ni vedelo, kako naj se pravilno ukrepa. Vi, spoštovani minister, in vaša vlada pa ste šli te spremembe vnašati v PKP,

V LMŠ smo bili na začetku, ko je bilo jasno, da se tudi vi soočate z nečim, kar ni bilo do sedaj poznano, izjemno konstruktivni. Prvi PKP smo vam podprli, ker smo bili mnenja, da dela prave korake. Ko ste začeli vnašati vse podtaknjence in vse ostalo, je bilo jasno, da je v ozadju te epidemije vse drugo. In takrat se je tudi naša konstruktivnost končala, ker so v prvi vrsti človekove pravice in njihove svoboščine, potem pa vse ostalo. Če bi zasledovali cilj varovanja zdravja, namesto da ste vnašali vse drugo in vse sporno − in marsikaj od tega je bilo na Ustavnem sodišču razveljavljeno in spoznano za nezakonito − potem bi vam lahko verjeli, pa vam, žal, ne moremo. moremo. Kot rečeno, vi ste šli na mnogi višji nivo od tistega, ki ga očitate prejšnji vladi, sprejeli ste na stotine odlokov, mnoge neustavne in nezakonite. Pravite, da takšne in podobne stvari sprejemajo v Avstriji in Nemčiji. Spoštovani minister, ne vem, ali si nalašč tega ne želite pogledati ali želite ustvariti vtis, da ničesar v Državnem zboru mi ne vemo. Ampak vse te omejitve, ki so jih sprejeli v Nemčiji, Avstriji ali katerikoli drugi državi članici Evropske unije, so bile sprejete v parlamentu, minister, ne na vladi, v parlamentu. Morda je začel veljati odlok zaradi doseganja ciljev, a vse je bilo na koncu potrjeno v državnem zboru. To je prva stvar. Kot druga stvar, minister, bi se rad odzval na dodatno zavajanje, laži, kakorkoli hočete, ki jih trosite tukaj spet po tej stranki, pa tudi po stvareh, ki naj bi jih izrekli. vam bom povedal. Govorili ste kot odgovor na moje stališče, da nobeden od teh, ki ste jih premestili, ne dela na nekem podstrešju in da imajo pametne zadolžitve. No, pa vam zdaj povem, kaj pravijo ti ljudje, ki imajo tako pametne zadolžitve. Gospod Boštjan Lindav – njega ste razrešili – je trenutno višji policijski svetnik v vodstvu GPU, kjer pa ima dostop zgolj do svoje elektronske pošte. To je to delo. Nihče od teh ljudi ne ve, kaj zares naj v tistih strukturah počne, ker so bili tja samo umaknjeni, da ste se jih, minister, vi znebili, ker vam pač njihovo delo ni všeč oziroma vam njihova politična ali ali notranja preferenca, ker vsi vemo, da se javno ne smejo opredeljevati ali včlanjevati v stranke, povsem jasno pa je, kam vsi ti ljudje, ki ste si jih zdaj nastavili, seveda brez znanja in ustreznih kompetenc, da ne govorim o tem, da so na preiskovalni komisiji pričali ljudje, ki so vas jasno opozorili, da določeni ljudje ne bodo prestali varnostnih testov, pa ste vi ali pa generalni direktor Policije, meni je vseeno − to, da vi pravite, da generalni direktor Policije imenuje in da vi nimate s tem nič, so prazne bučke, ki jim nihče v tej državi ne verjame, razen mogoče vaši sledilci. Tako bi tu lepo prosil, da smo toliko korektni in da se pogovarjamo o dejstvih. Ta interpelacija je osnovana zgolj in samo na dejstvih, ki so preverljiva,

Hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci! Slovenija nujno potrebuje spremembe. Ko pogledamo Aleša Hojsa, ne vidimo le njegovih dejanj, dejanj, ki so obsojanja vredna, ampak predvsem, kako bi moralo biti v Sloveniji vse drugače, kot je trenutno. Namesto politične policije − strokovna in neodvisna policija. Namesto pretirane sile − moč dialoga. Namesto boja proti svobodi zbiranja − boj proti korupciji in kriminalu. Zatrdili ste, da smo z nasiljem na ljubljanskih ulicah namesto ljudske milice dobili pravno državno policijo. Gospod minister, da vas ni sram. Policija kot represivni aparat države mora služiti varnosti ljudi, ne pa iliberalni vladi, ki je, mimogrede, brez večinske podpore državljank in državljanov. Morda vas velja spomniti, da tudi protesti konec 80. let prejšnjega stoletja, ko so ljudje na protestih podpirali vašega vodjo Janeza Janšo, niso bili prijavljeni. Ampak, gospod Hojs, takratna oblast ni uporabila policijskega nasilja nad miroljubnimi protestniki. Se je pa nasilja, da bi se obdržal na oblasti, poslužil romunski samodržec Nikolaj Ceausescu. Vsaka podrobnost z janšističnim režimom je zgolj stvar naključja, ampak ker živimo v demokratični republiki, si moramo prizadevati za ničelno toleranco do nasilja tako s strani državljank in državljanov kot državnega aparata. Represiji moramo reči odločno ne. Zato takšno ravnanje, kot smo ga priča s strani ministra Hojsa, v demokratični družbi, kjer se spoštujejo ustava in zakoni, nima mesta. Res pa je sicer, da v normalni demokratični družbi minister ne bi bil več minister, če bi v parlamentu prejel zaupanje zgolj ene četrtine poslank in poslancev. Marjan Dikaučič in Andrej Vizjak v demokratični družbi ne bi bila več ministra, potem ko je za njuno razrešitev glasovalo enkrat več poslancev kot za to, da ostaneta. Spoštovani! Čas je, da vodenje države spet prevzamejo sposobni, pošteni in demokraciji zavezani ljudje. Ni veliko upanja, da bo danes Aleš Hojs razrešen, a obstaja, spoštovane in spoštovani, velikansko upanje, da bodo ljudje naslednjo pomlad z visoko volilno udeležbo plebiscitarno pokazali rdeči karton tej vladi, vladi kaosa, konflikta in korupcije. Nemiri, solzivec, nasilje, prekomerna uporaba policijske sile, to je kaos. Medna celo neposredno režiran s strani ministra za notranje zadeve iz operativnega komunikacijskega centra. Načrtno generiranje družbenega razkola, žaljivke, pomanjkanje vsakršne odgovornosti, neutemeljeno prepisovanje krivde protestnikom, opoziciji in civilni družbi, pri tem pa pod krinko epidemije totalno podrejanje vseh družbenih podsistemov. To ustvarja konflikt, drugo značilnost te vlade. Izkoriščanje moči za protipravno pridobivanje koristi za sebe in za svoje politične somišljenike. To je, spoštovani in spoštovane, korupcija. Ravnanja te vlade natančno ustrezajo tej definiciji, zato ponavljam: to je vlada kaosa, konflikta in korupcije. Spoštovane in spoštovani! Slovenija potrebuje drugačno vodenje. Socialni demokrati smo na to pripravljeni. Kacin, Hojs, Janša, Vizjak, Snežič in še kdo nam kažejo, kako je mogoče deliti in vladati. Divide et impera. To, da ljudje niso številke. Solzivec na ulicah ni privid in oklepanje ljudi, ki berejo ustavo, je žal realnost. Tako ne gre več. Slovenija mora pokazati srčnost namesto strahu, solidarnost namesto segregacije in povezanost namesto zapiranja. Spoštovani! Danes ni več časa za pogovor o tej vladi. Čas je, da se dogovorimo, kako bomo Slovenijo vodili po teh volitvah, kako bomo vrnili strokovnost in neodvisnost Slovenski policiji, kako bomo vrnili zaupanje v pravno državo, kako bomo s socialnim dialogom vrnili zaupanje, ki so ga v iskanju lastnih koristi izgubili tisti, ki niso sposobni niti dostojno odstopiti.

Hvala lepa, gospod Koprivc. Zopet ste pokazali pravzaprav način vašega govora, ki ga pravzaprav Slovenci že poznajo. Človek, ki se klanja morilcem, človek, ki govori, da je ponosen naslednik komunistov, človek, ki vabi na proteste. In poglejmo kakšni so bili ti protesti, ti nenasilni vaši protesti. Poglejte, takole so se začeli, z molotovkami

Prav je, da tudi slovenska javnost to vidi. Ko policija ustrezno odreagira, ko policija to prepreči, vi govorite o tem, da je prišlo do pretiranega nasilja. Poglejte, lepo vas prosim, gospod Koprivc, ne govorite neumnosti. Zdaj pa še na nekaj bi rad odgovoril, ko sem ravno pri besedi. Mislim, da je vaša kolegica, ne, ta je bila iz stranke Levica, vi ste pa zgleda to samo povzeli, ker nič ne preberete ali pa malo preberete. Gospa je povedala, da sem jaz rekel, da se je milica iz tistega dne spremenila v moderno policijo.

Ravno tako je gospa Sukič povedala. Tega jaz nikoli nisem rekel. Tako da res prosim, da ne govorite neumnosti, pa če kaj govorite, prej se prepričajte, preden govorite to, kar ni res. Hvala lepa. Prosim vas, da ne skačete govorniku v besedo. Dobili boste replike, postopkovne predloge, ne bo težav, samo vzdržujmo neko toleranco do sogovornikov. Replika, mag. Marko Koprivc. Hvala lepa za besedo. Poglejte, gospod Hojs, si boste magnetogram pogledali. Jaz nisem rekel, da ste vi to rekli, ampak da vaša stran to govori. In to je bilo izrečeno. izrečeno. Rekel pa sem, da je nesprejemljivo, da vi hvalite in se ponašate s tem, da je policija nad lastnimi ljudmi uporabila nasilje, in to prekomerno nasilje. Zdaj pa druga stvar. Glede teh in onih protestov. Sam, in to sem povedal že večkrat, se udeležujem − in sem ponosim na to − petkovih protestov, ki so nenasilni in vi s temi slikami manipulirate. Mislim, da ste edini minister, ki se brani z nekimi slikami ala Grims, kar je žalostno po svoje. Nesprejemljivo je, da ste mirne protestnike, ki so na Trgu republike brali ustavo, ker so želeli opozoriti, da ta vlada deluje protiustavno, da so jih policaji dobesedno vlekli v marice. To je nesprejemljivo. Tega ni delala ljudska milica takrat, ko ste upravičeno ali neupravičeno, verjetno upravičeno, podporniki Janeza Janše protestirali za njegovo izpustitev. Zgolj to primerjavo sem dal. In nehajte mešati hruške pa jabolka. Dejstvo je, da mislite, da zato ker pač trenutno vladate, imate v rokah vse vzvode. Nesprejemljivo je gledati, kako ste paradirali skupaj s specialno enoto po slovenskih ulicah med protesti. Prosim pa še enkrat, tudi gospoda Grimsa, da ne mešate miroljubnih protestov, ki se borijo proti janšizmu in proti ubijanju ustavnosti Republike Slovenije, z nasilnimi protesti. Če smo pa že ravno pri tem, da očitate vi Socialnim demokratom in ostalim v demokratični opoziciji, da se udeležujemo teh nenasilnih protestov, bi pa rad opozoril na to, da je bil gospod Grims med drugim in še kdo iz stranke SDS udeležen na shodih gibanja Generacija identitete, ki je v mnogih evropskih državah prepovedano ali najmanj nezaželeno, ker so ekstremno nacionalistični in fašistoidni ter širijo nevarne ideje. A to pa je sprejemljivo? Ni sprejemljivo. Mahnič je na dan, ko je bila imenovana nova vlada Marjana Šarca objavil tukaj v tem prostoru knjigo, ki je kot neke vrste ključna zadeva tega gibanja.

Hvala lepa. Gospod minister, uvodoma bom povedal, da vas nimam za neinteligentnega človeka. Obratno, mislim, da so vsi vaši neotesani nastopi, to gostilniško tvitanje, manipulacije in tako naprej zelo premišljeni. Zelo premišljeni. In to tudi danes kažete. Danes dobesedno delujete do neke mere blagozvočno v svojem nastopu. Zahvaljujete se celo predlagateljem nezaupnice za konstruktivnost, da smo vam dali priložnost, da odgovarjate danes in ne prejšnji teden, in tako naprej. Skratka, pod vami gori, vi pa prikazujete javnosti s svojim relativno blagim nastopom za svoje standarde danes, kot da je vse okej, vse pod kontrolo, nobene panike, vse je v redu. To danes sporočate s svojim umirjenim nastopom. Ampak, glejte, gospod Hojs, vaš problem je, da že od začetka svojega mandata kažete in se obnašate kot nekdo, ki mu je dovoljeno vse. Vi ste konec koncev na tem položaju že skoraj leto in pol minister, ki je odstopil. Vi ste rekli: »Nepreklicno odstopam s svojega položaja.« In potem ste se rogali slovenski javnosti v obraz, češ, premier Janša, ki je znan po tem, da ne odpira pošte, sploh če ta prihaja s sodišč, pač ni odprl vašega pisma in je bilo to pozabljeno. In tak je vaš odnos. To je odnos ministra za notranje zadeve do vseh navad, zakonov, predpisov, kulture, ki v Sloveniji velja. Vi se rogate vsemu temu, vsem državljanom, ki upoštevajo pravila, ki se držijo nekih standardov, ki imajo neko omiko, vi hodite po vsem tem kot minister za notranje zadeve. Nenazadnje ste to pokazali večkrat, kako ste sami upoštevali ukrepe. Mi pravimo, Slovenija je pravna država, kar naj bi pomenilo, da pravila veljajo za vse, tudi za tiste, ki jih sprejemajo in uvajajo. Vi ste uvedli pravilo, da je treba nositi maske, vsi smo nosili maske, vsi državljani so nosili maske. Nekateri so dobivali po 400 evrov kazni, če zunaj niso imeli maske, recimo tisti nesrečni dostavljavec, ki je jedel burek na stopnicah ljubljanske stolnice. Vi pa ste mirno sneli masko v Državnem zboru in rekli: »Ne morem dihati z masko.« Pač vsi smo enaki v tem. Ste dobili vi 400 evrov kazni? Ste si napisali 400 evrov kazni? Niste, briga vas. Pravila naj veljajo za rajo, vi ste pa obnašate, kot da pravil za vas ni. Kot da lahko rečete, storite karkoli, briga vas. To je vaš problem. In to je temelj vaše škodljivosti, škodljivosti vašega mandata. Glejte, vi kot minister za notranje zadeve imate v bistvu dve nalogi: ena je skrbeti za policijo, ki naj zagotavlja red in mir ter stabilnost v družbi, druga pa je skrbeti za tiste organe pregona, ki so zadolženi za to, da preganjajo kriminal in korupcijo. Pa če pogledamo, kaj ste dobili v roke. Dobili ste v roke delujoč policijski aparat v državi, ki velja za eno najvarnejših na svetu. Recimo, prestolnica Ljubljana se dostikrat uvršča po raznih ocenjevanjih celo med najvarnejše mesto v Evropi ali pa na svetu. Tako varno je tu hoditi okrog ponoči, tako malo kriminala imamo, da to mesto velja za eno od najvarnejših na svetu. Vi ste iz tega mesta uspeli narediti bojišče. Jaz si nisem nikoli predstavljal, odkar sem se rodil in živim v Sloveniji, da je kaj takega mogoče. Da bom tako kot v kakšni napol propadli državi videl sredi popoldneva solzivec, batine, vodne topove, ulične pretepe sredi Ljubljane. Pa se je to zgodilo pod vašim mandatom, pod vašim protektoratom večkrat. In to ne samo zaradi tega, ker bi bili tam neki protesti, ki se jih da izkoristiti za to, da sprovedete nasilje. To se je zgodilo zaradi atmosfere, ki jo je vaša vlada v tej državi ustvarila. Saj ste vi ves čas ves čas svojega mandata kot eden od predstavnikov vlade provocirali slovensko javnost. Naravnost provocirate s skrbno usmerjenimi žalitvami, da bi ljudje znoreli. Zakaj ni bilo protestov pred tremi leti ali pa pred desetimi leti? Praktično nikoli ni nasilnih protestov v Sloveniji, razen takrat, ko ste vi na oblasti in provocirate slovensko javnost. In tokrat ste šli tako daleč, da ste sredi belega dne, ob petih popoldan v Ljubljani nasilno razbijali proteste. Ne zaradi tega ker bi oni metali granitne kocke ali pa kakorkoli provociral. To ste naredil enostavno zaradi tega, ker so se premaknil s Trga republike na Slovensko cesto. Ker so šli 50 metrov iz koridorja, ki ste si ga vi zanje zamislili. In to v državi, kjer je svobodno zbiranje z ustavo zagotovljeno. Jaz se sprašujem, kam bomo prišli s takim odnosom. Najprej provocirate, ljudje pridejo protestirat, ko protestirajo, dobijo batine. In potem še poslušamo, pa tega res niste vi rekli, ampak poslušamo s strani vaših strankarskih kolegov, češ, končno imamo sodobno slovensko policijo. Z vaše strani pa slišimo pohvale tistih policistov, ki ste jim kakšen teden prej rekli, da so mevže. Tako se obnašate. Tako se obnašate. Ali je to dostojno ministra? A si to ta država zasluži? A si to državljani te države zaslužimo? Vi se obnašate že leto in pol, kot da pravila za vas ne veljajo in se požvižgate na vse. Mi naj pa to prenašamo. Povejte nam, kako naj to prenašamo? Pa če gremo naprej h korupciji in h kriminalu. Vi ste uspeli v svojem mandatu praktično prepoloviti zaupanje v slovensko policijo. Slovenska policija je bila inštitucija, ki ji je slovenska javnost zaupala skoraj najbolj od vseh. Kaj pa vidimo zdaj? Okrog vlade se pasejo ljudje, ki vsi vemo, da so, recimo, davčni utajevalci. Rok Snežič. In vsi vemo, da ljubljanskim sodiščem in tako naprej dolguje po več 100 tisoč evrov. Okrog se vozi z maseratijem, ki je vreden 100 tisoč evrov, prejema plačo v gotovini s strani ženinega podjetja 373 evrov, da ga ne more sodišče rubiti, njegova družina in svojci si v njegovem imenu lastijo, če se ne motim, 14 hiš po Sloveniji in na Hrvaškem, hkrati pa tožilstvo ne ve, kje ta človek živi. živi. Ko je Miha Kordiš rekel za Roka Snežiča, da je davčni goljuf, ga je Snežič tožil, tožilstvo je tožbo ovrglo, bi pa moral Snežič plačati stroške, ki so ob tem nastali. Mislim, da znašajo 169 evrov. Tožilec je šel na štiri naslove, kjer naj bi Rok Snežič živel, povsod pustil pošto in ta človek je ni pobral. Se pravi, človek, ki se v Bosni hvali, »mi smo na oblasti«, o vaši vladi govori v prvi osebi, vsi vemo, da je prijatelj predsednika vlade, je v tej Sloveniji tako skrit, da niti ne vemo, kje živi oziroma se delate, da ne veste, kje živi. Hkrati ste pa njegovo prijateljico Petro Grah Lazar nastavili za direktorico Nacionalnega preiskovalnega urada, ki je povedala v parlamentu, da sta prijatelja z Rokom Snežičem. Kako naj mi zaupamo takim organom pregona? Lepo vas prosim! Kako? Če grem naprej, kaj se preiskuje. Naj spomnim na tisti primer, ko so sekretarki na Ministrstvu za zdravje Alenki Forte iz Trbovelj, stranke SDS, na fasado hiše narisali narisali kljukasti križ, smo dobili v anonimni izjavi nekega polista priznanje, da je policija, da bi našla storilca za neokusen grafit, opravila 100 zaslišanj. 100 zaslišanj za neko packo na fasadi. Ko imamo milijonske utaje davkov − pa kaj dobimo? Plakate ob avtocestah, kjer se še oglašuje ta človek in njegova prijateljica na čelu organa, ki naj bi preganjal kriminal in korupcijo. To je vaše delo, gospod Hojs. To so vaši dosežki. Iz policije, ki je bila organ, ki so ji v Sloveniji državljani in državljanke najbolj zaupali, ste naredili pristranski organ, ki je izgubil polovico zaupanja v dve letih. Iz Nacionalnega preiskovalnega urada pa ste naredili šalo. Šalo. Enega od glavnih davčnih utajevalcev, ki je prijatelj direktorice, ne more niti rubežnik s tožilstva najti, ker ne ve, kje živi. Lepo vas prosim, kakšna banalna republika pa postajamo! Naj njegova prijateljica pove, kje živi, saj se poznata. Ali pa naj predsednik vlade pove, kje živi, saj je bil najbrž pri njem na obisku, samo slik še nismo videli. videli. Vi se vsi skupaj rogate državi in državljanom v obraz že leto in pol. In to mene jezi. Zato bom jaz glasoval za vašo razrešitev. Jaz ne mislim, da ste vi neinteligenten, mislim pa, da ste pokvarjeni in da sesuvate vse, kar je bilo v tej državi dobrega in delujete ravno v nasprotju s tistim lepim konservativnim stališčem, ki pravi, če nekaj deluje, tega ne premikaj. Vi pa razsuvate ravno tiste stvari, ki delujejo. In policija je lep primer tega, zato je izgubila polovico zaupanja samo v dveh letih vašega mandata.

jaz se res ne bom spuščal na ta nivo pa danes odgovarjal, kje kdo živi. Ker jaz ne vem, veste, tudi ne vem, kdo je od koga prijatelj. Tudi nisem zato tukaj, da bom čekiral, kdo je čigav prijatelj in tako naprej.

namerila že 10 % pa se že tam povsod vam hlače tresejo, če bo slučajno stopil v politiko? Ali ta javnost? Ali mogoče tista, s katero vi kofetke pijete, pa nimam nič proti temu, da pijete s obsojenim tajkunom kofe? Tako ste lepo povedali, imate pravico sestankovati s komerkoli. To delate na očeh javnosti, kar lahko samo pozdravim. Jaz se tudi ne skrivam. Jaz bi tudi šel na kofe na očeh javnosti s komerkoli, nimam nobenih težav. Tako da tukaj vam lahko samo čestitam. Ampak ne govoriti o neki javnosti, ki je pravzaprav imaginarna,

tam sicer ni bil anonimen, vi govorite vedno o nekih anonimnih pismih, ki jih dobivate, pa na Tarči so tudi anonimneži, ki nastopajo, se pravi, nobeden se ne upa izpostaviti pa povedati. Ampak potem pa se nekdo najde, ki na 24ur pove, je sicer že v penziji, sicer že v penziji, da je zaupanje v policijo nizko, ki pove, da še nikoli ni bilo tako slabo v policiji pa pove, kdo to je. Potem pa jaz vseeno rečem, dajte mi povedati, kaj pa je ta človek v policiji delal. In glej ga zlomka, na koncu se ugotovi, da je to človek, ki je bil kazensko premeščen, ki je ponarejal stvari, ker je želel policiste odvrniti oziroma jih izvleči iz tega, da bi bili v kazenskih postopkih, celo premestili so ga na drugo policijsko postajo. In to je sedaj kredibilna javnost. To ne bo šlo, to se mi zdi, da je malo prepoceni. Kar se tiče tega, kar ste rekli, da so preiskovali neke kljukaste križe pa tako naprej. Ali se vam to ne zdi potrebno preiskovati?Jaz sem mislil, da ste vi tudi proti nacizmu. Meni se zdi to ena od bistvenih stvari, da se vse te stvari, od nacizma, fašizma, komunizma iz naše družbe nekako izbijejo, izpeljejo. Jaz mislim, da je to treba preiskovati. Razumem pa, da je to težko preiskovati tistim ljudem tam ali pa delu tistih ljudi, kjer vaš poslanec, saj zdaj ga ni v dvorani, ampak mislim, da se piše Siter, organizira te proteste. On je bil tisti, ki je prišel s skupino banditov ali kako naj temu rečem, tistih, ki v bistvu razbijajo po Trbovljah na dan obiska vlade, in ljudi vozil iz

In že prej ste govorili o tem, da so vse te stvari nekako miroljubne pa tako naprej. Jaz ne vem, do kam je treba te slike kazati. Pa jaz nimam nobenih težav, da kažem slike. Zaradi mene tudi če sem prvi, zadnji in če noben minister več na interpelaciji ne kaže slik, je pravzaprav meni čisto vseeno. Tole, še enkrat pokažem, tole so ti vaši protesti, granitne kocke. Imam napisan cel scenosled, da bomo šli od minute do minute, da se bo videlo, kako se je stvar odvijala, pa bo se lahko tudi skozi te slike pojasnilo, kaj se je dejansko takrat dogajalo na protestih in kaj se ni dogajalo. In glejte, zdaj to, kar vi govorite, protesti, pa ne protesti, pa oni petkovi so taki, pa sredini so drugačni, pa mi smo samo one podpirali. Saj, če se ne motim, ste tudi vi hodili na te proteste. Bi moral zdaj pogledati še enkrat v odgovor interpelacije, ampak mislim, da smo tudi vas navedli, vsaj tako imam v spominu, da ste tudi vi bili zraven, na Prešernovem trgu ali ne vem kje. Kaj Kaj je potem to? So protesti, je to performans ali kaj je zdaj to? Mislim, da je to zelo važno, da boste tudi, če boste seveda želeli odgovoriti, da boste to povedali. Tudi to, kar je danes pred parlamentom − a je to performans, a je to kulturna prireditev, a je to protest? imamo v zakonodaji obe možnosti. Je pa zelo važno, kaj je katera, vezano na izterjavo stroškov. To, kar je prej gospod, če se ne motim, gospod Nemec govoril. Se pravi, če je to shod, bo verjetno stroške težje izterjati. Če je to prireditev, jih bo pa lažje. V vsakem primeru je pa res, da sem jaz naročil, da se proučijo vse pravne možnosti, da se stroški izterjajo. Ne vidim nobenega razloga, da bi državljani plačevali stroške skozi tedne in tedne tistim, za katere samo vi ne veste, kdo je organizator. Ne, pravzaprav drugače, vi zdaj trdite, to so besede gospoda Medveda, ki je tudi tukaj v dvorani, vi pravite, da vi formalno ne veste, kdo je organizator. In to je za nas dovolj. Se pravi popolna zloraba zakonodaje. Formalno tega ne veste, ker se oni niso deklarirali, vsi pa vemo, da je tja vabil Jenull, tudi organiziral, Stevanović, Ličina je bil zelo aktiven, tisti Zlatko, da jih ne naštevam še naprej. Se pravi, imamo ljudi, ki so to organizirali. Ali bodo plačali ali ne bodo plačali, tega jaz, gospod Mesec, ne vem, tudi ni v moji pristojnosti. To bo povedalo sodišče. In verjamem, da sodišču zaupate. No, mogoče v zadnjih 14 dneh tudi vi malo manj, ker ne najdemo, ali ima tisti vrhovni sodnik sploh diplomo pa opravljen strokovni izpit. To bomo videli, če je res. Verjamem, da je tudi vaše zaupanje v sodstvo v zadnjih 14 dneh manjše, ampak sodišče bo povedalo, ali je potrebno, da se to plača ali da se ne plača. Jaz ne vem. Vsekakor je pa treba − in jaz mislim, da to slovenska javnost pričakuje − s tem postopkom vsaj poskusiti.

V glavnem so bili ljudje zelo nestrpni, ker nismo zaustavili takrat tistega protesta, ko so vdrli na obvoznico. Nestrpni so bili zato, ker so rekli: »Pa dobro, pa zakaj pa imamo mi to policijo, a boste že naredili enkrat red v Ljubljani, a se bodo tam vsi norca delali iz te države.« To so pa Ljubljančani rekli, tisti, ki so

Potem ko je policija ustrezno ukrepala, sem v glavnem jaz dobil informacije ali pa odzive: »No, končno, končno ste se zbudili! A ste rabili eno leto, da ste se zbudili, ali kaj?« In poglejte, tem, kar bo državno pravobranilstvo uspelo sestaviti v teh odškodninskih zahtevkih za vračilo teh stroškov, o tem bo presojalo sodišče. Sodišče bo povedalo, ali se res ne ve, kdo je organizator, sodišče bo povedalo, ali res, recimo, tisti z desnice lahko organizirajo sto ali tristo in več protestov, plačajo vse stroške sami, na ekstremni levice se pa naredite neumne pa rečete:« Ja, saj mi nič ne vemo, kdo je tukaj organizator.« To, kar vi pravite, da je zanimivo, da se protesti zmeraj začnejo takrat, ko na oblast pride desnica. Ja, to je zelo normalno, da se začnejo takrat. Takrat Takrat se vsi tisti priskledniki začnejo bati, da bodo odrezani od seskov. Takrat Takrat se vzpostavlja možnost, da vsi tisti, ki pravzaprav nič ne delajo, ampak se gredo zgolj performance, od NVO do ne vem, lahko jih naštevamo še kar in kar, vendarle zaživijo ali pa bodo zaživeli v demokraciji, kjer bo treba za to, da imaš neke prihodke, tudi ustrezno zadevo oddelati. Jaz verjamem, da gre tistim to na živce, zato protestirajo. Zato protestirajo ali protestirate, še preden se vlada sploh sestavi. Zato ste, recimo, mislim, da je bil včasih vaš kolega, sedaj je rajši prestopil v stranko SD, pa ne vem, katera katera je bolj radikalna, če bi po njem sodil, potem bi rekel, da je sedaj SD bolj radikalna od vas. Imamo tam ljudi, ki so, recimo, leta 2012, 2013 obešali lutke v Mariboru, ker jim tudi nekaj ni bilo všeč.

že enkrat povedal, ker imate abstinenčno krizo, abstinenčno krizo oblasti. In to se zgodi vsakič, ko pride neka druga opcija na oblast. Ker vi mislite, da je ta oblast po letu 1945 rezervirana zgolj za vas. To so mislili prej oni od leta 1945 do leta Tako so tudi vzgojili svoje naslednike. In ti nasledniki, tako kot je gospod Koprivc sebe imenoval večkrat, ti nasledniki mislijo, da temu je tako, da ne more biti drugače. Da to, če ljudje izvolijo v parlament neko drugo večino, je treba iti na cesto pa protestirati pa kocke metati pa zažigati pa policiste poškodovati. Koliko so bili ti protesti nenasilni, pove tudi število poškodovanih policistov. Več jih je bilo kot protestnikov. Poglejte ga no, zlomka! Vsi oblečeni, robokopi, kot jih vi kličete, se pravi v ščitnikih, zaščitnih sredstvih, s čeladami in tako naprej. In več policistov je na koncu poškodovanih kot protestnikov, ki so miroljubni, ki nimajo nič drugega, samo kapo imajo na glavi, mogoče še šilt, da se jih ne vidi, pa granitno kocko v roki, ki jo mimogrede kar tam spodaj iz asfalta ven potegnejo. Zato jaz razumem, da posebej stranki Levica ta zadeva, ko pride na oblast nekdo drug, zelo zelo težko sede, ker ste bili pravzaprav tisti, ki ste stranko Marjana Šarca držali pokonci. Ampak je celo Marjan Šarec ugotovil, da se z vami ne da.

se ne da. Mislim, da je prav, da v teh današnjih razpravah, tako kot ste vi povedali gospod Mesec, govorimo bolj o dejstvih, ne toliko o tem, kako kdo kaj percipira. Jaz mislim, da sem zdaj navedel zgolj dejstva − od križa,

ali boste mene razrešili. Pogovarjamo se o tem, ali bomo vas. In vi niste odgovarjali na očitke, vi ste šli po logiki napad je najboljša obramba, malo bomo iztrgali iz konteksta, pokazali nekaj slik, primazali dve klofuti medijem pa dve klofuti javnomnenjskim agencijam pa ene tri meni pa eno tam čez Primožu Siterju pa še kakšno Trčku pa malo frleli okoli z očitki o radikalnosti. Pa smo, pa je vse narejeno, pa smo vsi drugi vsega krivi, samo vi ne. Tako to pri vas deluje. Mi smo tega navajeni, saj vas gledamo že dve leti. Jaz poznam take tipe tako, ne boste verjeli, iz osnovne šole. Pa da se ne motimo, jaz nisem hodil v osnovno šolo tam leta

zagrešil. Tako nekako ste zdaj šli. Saj smo vsega krivi, Levica je ves čas na oblasti, ko ni na oblasti, imamo − kako ste rekli − abstinenčno krizo. Pa lepo vas prosim! Saj Saj verjamem, da vi ustvarjate nek mehurček, kjer se temu verjame, ampak za vse ostale, gospod Hojs, in vi niste samo minister znotraj vesolja SDS, vi ste minister v Sloveniji, kjer niso samo volivci SDS. In tudi z nami, čeprav vem, da se nočete pogovarjati, kar ste zdaj spet pokazali, tudi z nami se morate pogovarjati in morate kakšno stvar slišati. Ampak ravno zaradi tega ker niste pripravljeni ničesar slišati, ker je za vas vsaka kritika napad, ki ga je treba z gorjačo nazaj potolči in pokazati, kdo vse je kriv− razen vas, zaradi tega vi niste primerni za ministra in nikoli ne boste. Vse, kar ste zdaj povedali, ste samo še utrdili moje prepričanje, da te funkcije vi nikoli ne bi smeli imeti, ker niste zreli zanjo. Pa ne zato ker ne bi bili inteligentni, ampak ker niste zreli. Hvala lepa. Preden dam besedo naprej, bi le prosil, da si preberete določbo o repliki in da razpravljate in tudi replicirate v repliki, ne da je to vse nekaj drugega kot tisto, kot tisto, kar je replika. Mag. Marko Koprivc, imate repliko? Izvolite, imate besedo. **MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD):** Hvala lepa za besedo. Poglejte, gospod Hojs, s temi vedno istimi očitki že počasi res dolgočasite. Kot je povedal Luka pred mano, jaz mislim, da mogoče ta svoj krog, esdeesovski krog ljudi, ki je minimalen, s tem na nek način podpihujete, ampak drugače pa verjemite, da večino državljank in državljanov res ne zanimajo ves čas iste teme, ves čas vračanje v gozdove, ves čas vračanje v leto 1945 in ves čas, ko se skušate na mene spravljati, citirate eno in isto izjavo o ponosnih naslednikih. Jaz bi vam najprej eno stvar povedal, gospod Hojs. Če kdo v Državnem zboru oziroma v celotni državni politiki je bil komunist, je to vaš predsednik Janez Janša. On je bil aktiven komunist, aktiven član Zveze komunistov, radikalen član Zveze komunistov. Ko je videl, da tam ne bodo stvari več šle, kot si je želel, je obrnil stran in danes pljuva po teh komunistih. Zdaj pa še nekaj glede moje izjave. Jaz sem res izjavil, da smo lahko ponosi na marsikaj iz tistega časa, predvsem na antifašizem, za katerega tudi vi govorite, da ste antifašist. In jaz mislim, da smo lahko ponosni na to obdobje. Povedal pa sem to izjavo v kontekstu tistega časa, ko so vaši kolegi skušali enačiti fašizem s socialističnim samoupravljanjem. In to je nespremenljivo. Zato, gospod Hojs, vam lahko povem, da se bom tudi v prihodnje hodil s svojimi tovarišicami in tovariši klanjati, kot vi pravite, pred Borisa Kidriča, ki je bil velik antifašist in prvi predsednik slovenske narodne vlade po vojni. Ponosen sem tudi na to, da se je v času tega za vas temnega časa dala ženskam volilna pravica, da smo živeli v duhu solidarnosti in enakopravnosti, da so se večale socialne pravice. Nikakor pa nisem ponosen na represivne metode vladanja, na metode vladanja, ki so podobne vašim metodam vladanja, ne našim. Ponavljam še enkrat, mi nimamo nič več s tem. Premladi smo. Jaz sem hodil v osnovno šolo, ko se je dogajal prehod v drug družbeni red. Zato je smešno in abotno, da se ves čas vračate na to, da ne znate drugega povedati, kot da smo mi nasledniki komunistov, da smo radikalci in ne vem kaj, da ne znamo biti v opoziciji. Rajši si poglejte, kaj ste dejansko uspeli narediti iz Republike Slovenije v dobrem letu in pol: kakšen kaos, zmedo, kako rušite temelje ustavnosti naše republike. Nesprejemljivo in nedopustno. In plebiscitarno bodo državljanke in državljani rekli ne aprila. Hvala lepa. Poglejte, opozarjam od zdaj naprej vse, ki boste replicirali, da imate repliko po poslovniku, ne razpravo.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je trn v peti opozicije že od takrat, ko še ni bil kandidat za ministra. In vaša pravica, pravica opozicije je, da proti ministru vložite interpelacijo. Že kmalu po imenovanju, še v času razglašene epidemije leta 2020 ste zahtevali sklice številnih sej odborov za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na katerih ste ministre obtoževali mučitelji za nezakonite, neustavne ter drugačne nesprejemljive ukrepe, ki so v času epidemije po vašem mnenju omejevali svobodo državljankam in državljanom. S podobnim ste nadaljevali tudi v letošnjem letu. Današnji interpelaciji, ki ste jo podpisale poslanske skupine Levice, LMŠ, SD, SAB in nepovezanih poslancev, ministru Hojsu očitate predvsem odgovornost za ustvarjanje izrednih razmer v državi državi pa vseskozi se pojavljajo očitki glede sprejemanja vladnih ukrepov oziroma odlokov, s katerimi hoče vlada zajeziti epidemijo. Danes je že bilo povedano, da je s podobnim na začetku izbruha epidemije covida-19 začela že prejšnja vlada. Ustavno sodišče je v letošnjem letu res razsodilo, da so vladni odloki iz leta 2020, ki omejujejo gibanje in zbiranje prebivalstva neustavni, saj je imela vlada pri tem prevelika pooblastila in postavljenih premalo varovalk. Ob tem velja spomniti tudi na zahtevnost časa, v katerem so ti odloki veljali. Ni naključje, da je Ustavno sodišče odloke razveljavil šele, ko je bil najhujši del epidemije mimo. Ko je bilo najhuje, verjetno take odločitve in s tem odgovornosti ne bi upal prevzeti nihče. To vprašanje je v svojem ločenem mnenju izpostavil tudi nekdanji predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez. Dovolite mi, da ga na tem mestu tudi citiram: »Če bi Ustavno sodišče odločalo o ustavnosti takih predpisov v času njihove veljavnosti, jih zgolj zato, ker je zakonodajalec nedopustno delno opustil ureditev vsebinskega zakonskega okvira za omejitev svobode gibanja ali pravice zbiranja, ne bi razveljavilo. Takojšnja razveljavitev bi namreč povzročila prenehanje veljavnosti morebiti primernih, nujnih in ožje sorazmernih omejitev dveh človekovih pravic, s katerimi se je zasledovalo ustavno dopusten cilj varovanja zdravja in življenja ljudi. S takojšnjo razveljavitvijo takih predpisov bi tudi povzročili, da država zaradi vpisanih vrzeli v zakonu o nalezljivih boleznih, torej na ravni zakonskega urejanja ne bi mogla izpolnjevati svojih pozitivnih obveznosti pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni, zaradi česar bi lahko nastale nepopravljive škodljive posledice za te ustavne dobrine, kar bi pomenilo še bolj protiustavno stanje.« Odloki so torej in še vedno varujejo življenja in zdravje ljudi. Protesti 5. oktobra so bili, tako kot že nekateri pred tem, neprijavljeni. Organizatorji uradno niso bili znani, vendar so bili dobro organizirani. Protestniki so uporabili granitne kocke, zavzeli nekatere ceste ter ogrožali življenja ljudi, policija pa se je nanje le odzvala. Ker niso bili prijavljeni, je policija prevzela vlogo organizatorja, ki je dolžan poskrbeti za zdravje in življenje tako protestnikov kot tudi ostalih državljanov. Protestniki so državljanom na teh protestih preprečevali odhod z dela, staršem prevzem otrok v vrtcih, urgentnim bolnikom dostop do nujne prve pomoči. Na enem od teh protestov so bili celo napadeni novinarji in protestniki so vdrli tudi na avtocestni obroč okoli Ljubljane. Tudi na shodu 5. oktobra je bilo podobno. Policija je predhodno podala varnostno oceno, da gre za dogodek visokega tveganja. Prav ta dan je v Sloveniji potekal tudi visok mednarodni dogodek. Policija je na protestih 5. oktobra prilagodila ukrepe in zagotavljanje javnega reda, varnosti ljudi in njihovega premoženja ter varnosti objektov, ki jih varuje policija. Nenehno se pojavljajo očitki, da so minister ali državna sekretarja usmerjali aktivnosti na samem terenu in narekovali začetek in način uporabe prisilnih sredstev. Temu zelo težko verjamem, saj so po mojem vedenju, za kar so bile tudi priče na preiskovalni komisiji, bili navzoči pri vodstvu varovanja v času, ko je bila večina aktivnosti policije že končana. Stranke opozicije že od samih protestov v začetku oktobra policiji očitajo prekomerno uporabo sile. Omenjene očitke je zavrnila petčlanska strokovna komisija policije. Ugotovitev komisije je, da se je policija ustrezno pripravila na shod, da so se ukrepi stopnjevali sorazmerno z zaostrovanjem situacije na terenu in da so policisti prisilna sredstva uporabljali zakonito in strokovno. Res pa je tudi, da je strokovna komisija v poročilu opozorila tudi na posamezne pomanjkljivosti pri delovanju policije tekom tega protesta. Nesprejemljivo se mi zdi stališče, ki je splošno znano v Sloveniji, da je dober minister le tisti minister, ki nič ne dela. In če nič ne dela, ima potem v Sloveniji medijski in politični mir. Kot poznam ministra Hojsa, on ni en takšen politik, ampak hoče preko spremembe zakonodaje spremeniti stvari, kot misli, da je po njegovem mnenju pravilno. Meni se zdi tako početje legitimno in v opozicijo pozivam, da poskušajo priznati to, da če je v parlamentu politična volja, se določene stvari tudi ustrezno spremenijo. Stalni so tudi očitki, da si želi minister podrediti policijo z navodili in usmeritvami, ki mu jih daje zakon. Sam pa imam občutek, da je predvsem bojazen nekaterih v opoziciji, da so oziroma bodo izgubili svoj vpliv na policijo. Kot poslanca in državljana me vsekakor zanima, če je policija v vseh primerih delovala v skladu z zakonom in policijsko stroko. Prav tako pa od policije pričakujem, da poskrbi za spoštovanje javnega reda in miru ter za zagotavljanje življenj in zdravja vseh državljank in državljanov Slovenije, kar po mojem mnenju policija opravlja dobro. Hvala lepa.

vam! Za sam uvod, preden bom prišel na svojo razpravo, se moram odzvati glede na dosedanji potek aktivnosti, pa ne želim kakorkoli komunicirati ali polemizirati z razpravljavci, ampak menim, da določene zadeve, če drugega ne, že zaradi nas samih in javnosti je treba jasno neke stvari povedati. Kot prvo. Gibanje prebivalstva na javnih površinah je praktično določeno. Dejstvo je, da tako shode kot tudi katerekoli druge oblike je treba, če se odvijejo na javnih površinah, prijaviti. Ali naj se to izvede na policijski postaji ali pa postopke pred upravnimi enotami. Mislim, da to vemo vsi poslanci Državnega zbora in tudi širša javnost. Do sedaj, kar je bilo očitano ministru v zvezi s posameznimi točkami, preprosto, kot da to ne obstaja. Žal se v politični retoriki spretno izogiba vsemu, kar je še kako pomembno. In tisto, kar je v dosedanji razpravi bilo nenavadno, je, pa bom samo nekaj odstavkov prebral. »Smo sredi moralne krize. Minister Aleš Hojs ugrabil Slovenijo. Organiziran napad nad pravice ljudi. Državljani si želijo boljše upravljanje države. Vlada kaos, nasilje, korupcija. Socialni demokrati smo pripravljeni prevzeti oblast. Rušite temelje plebiscitarne odločitve.« Kaj pa je to drugega kot predvolilni shod? Res je, da smo štiri mesece pred volitvami, ampak mi smo danes v Državnem zboru. Jaz verjamem, da morda kdo tudi še gleda TV 3, današnji prenos, ampak temu ni namenjen. Ni namenjen predvolilnemu shodu posameznih, če temu lahko tako rečem, poslanskih skupin, ki zagovarjajo neko svojo legitimno politično prepričanje. Ampak mi smo danes na interpelaciji ministra za notranje zadeve. Tako da je to popolna zloraba. Tukaj se moram še dotakniti, ker je bilo tudi nekako govora med posamezniki in ministrom, poseg v NPU. Moram zelo odločno povedati naslednje. Kaj je NPU naredil v zvezi s 5-milijardno bančno luknjo državnih bank v Republiki Sloveniji? Kaj je naredil v zvezi s TEŠ 6? Kaj je naredil z eno milijardnim pranjem iranskega denarja? Kaj je naredil tudi v javnosti prek raziskovalnih novinarjev na področju gospodarskega in drugega kriminala? Pa da ne bom še naprej govoril. Samo toliko v sam kontekst. Moram se dotakniti pa se majčkeno dotikam še tistega uvodnega stavka, kar je bilo rečeno vsaj s strani predlagateljev v uvodnih besedah, češ, ja, saj ti shodi, ki so bili in na katere se je odzvala policija, niso nezakoniti. Prav zanimivo. To pomeni, da se v tej politični razpravi poslužujemo nekega nepisanega pravila, kar ni prepovedano, je dovoljeno. Ampak spoštovani, tudi v politični retoriki je treba povedati, da je to bolj v opravičilo znanih odvetnikov v kazenskih zadevah. Tako da je dejstvo, da v teh neprijavljenih ali prijavljenih postopkih, ki bi morali biti, pa vseeno poznamo nek prekrškovni postopek. In zaradi tega se sklicevati na to, da niso nezakoniti in podobno, mislim, da gre to zgolj v prid lastnega prepričanja, da so določena gibanja na javnih površinah dovoljena vsakomur in vsakemu za dosego neke politične prevlade. In to ni prav. Shodi preprosto morajo biti prijavljeni. Zakaj? Zato da se zagotovi varnost tako udeležencev, ki so udeleženi v teh shodih, kot tudi ostalega prebivalstva. Bistveno pri teh postopkih je, da tista inštitucija, ki je za to pristojna, naredi tudi tako imenovano oceno tveganja. Hkrati pa se mora zagotoviti tudi tako imenovana reševalna ekipa, če se karkoli zgodi, ker to je pač sestavni del. Lahko so tudi miroljubni, vendar vemo, da v obilici raznovrstnih udeležencev je še kako potrebno tudi kako reševalno vozilo. Ampak očitno ni toliko v tem problem. Problem je v tem, da se izogne odgovornost nosilca ali organizatorja, kajti v predlaganem načrtu shoda mora nosilec zagotoviti varnost in, kar je ključno, prevzema tudi celotno odgovornost, kar se tiče samega postopka ali procesa. Glede na to da se ti shodi ne prijavljajo, je to po mojih besedah milo rečeno zloraba, pri tem se pa danes v politični razpravi sklicujejo ali sklicujete na demokratično pravico. Kar se tiče samega predloga te interpelacije o delu odgovornosti ministra za notranje zadeve, moram priznati, da se v teh sedem točkah nimam namena spuščati, ker lahko rečem, da bi mi preprosto zmanjkalo časa. Se bom pa dotaknil 1. točke: ustvarjanje izrednih razmer v državi z ravnanjem Vlade Republike Slovenije in njenih ministrov. Na dobrih dveh straneh utemeljitve te točke, ko jih človek podrobno prebere, ima občutek, da bi se na podlagi te točke morali pogovarjati o interpelaciji vlade, ne pa ministra za notranje zadeve. Tisto, kar je nenavadno, je, da tisti, ki je pisal tovrstno točko, mu je očitno preprosto zmanjkalo gradiva, da bi utemeljeval potrebnost te točke za interpelacijo in se je skliceval celo na spletni portal − pa mu bom naredil malce reklame − Necenzurirano. Pa vemo, kdo stoji za spletnim portalom Necenzurirano. Ko človek prebere tovrstni del utemeljitve, ima občutek, kot da je to sklic Komisije za nadzor javnih financ, ne pa tako pomembnega pravnega instrumenta interpelacije. In za konec moram v tem delu priznati, glede na to da so se tudi s strani predlagatelja danes nekajkrat dotaknili besede kaos. Kaos je v tej 1. točki omenjen trikrat. Ne bom se spuščal, kaj pomeni po slovarju slovenskega jezika kaos, ker menim, da smo toliko razgledni, da se zavedamo, kaj to pomeni. Ali je Republika Slovenija res v kaosu? Mislim, da je milo rečeno žaljivo, da se tovrstne besede uporabljajo glede na trenutno stanje. Je pa res, kot sem tudi že uvodoma omenil, očitno ta politična retorika v Državnem zboru dovoljena praktično skoraj v vsaki besedi ali za vsako izrečeno besedo. In če sem pri kaosu, kako lahko nekdo to napiše, če je Republika Slovenija danes v dobri gospodarski rasti, da imamo zelo dobro zaposlenost, da ne bom govoril, da imamo bistveno bistveno bolje kot v preteklih obdobjih tako imenovane socialne pomoči in tako naprej. Moram priznati, da je nenavadno, da se uporabljajo v tako pomembnih dokumentih besede, ki preprosto izkazujejo popolno neresnico oziroma je zavajanje javnosti izkrivljanje dejstev zgolj za politično všečno nastopanje v tej interpelaciji. Tako da kritika z moje strani na ta del. Zatisto, kar je še v tem delu zapisano, pa je tudi potrebno, da se izreče in zato tudi preberem naslednji stavek. Zaključujejo v tej 1. točki z naslednjimi besedami: »Potrebovali bi oblast, ki uživa spoštovanje in zaupanje.« Moram priznati, da bom prav z zanimanjem spremljal, če je kdo od avtorjev tovrstnih zadev v tem Državnem zboru, kajti oblast predstavljajo v Republiki Sloveniji zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti.

da nimamo nobenega spoštovanja in zaupanja. Ampak zakaj? Očitno je tako močna retorika in polarizacija v tem državnem zboru, da si tudi javnost ne more predstavljati drugače, tukaj se z vami tudi strinjam ampak kdo k temu pripomore? Tukaj se lahko vprašamo vsak zase ali pa vsaka poslanska skupina. Tisto, kar me pa posebno veseli, je, da ste kritični tudi do sodne veje oblasti. Najverjetneje se bomo tudi na matičnih odborih, ki so še pred nami, veliko okoli tega pogovarjali. Sem pa vesel, da ste kot predlagatelji izredno kritični in menite, da je tudi na sodni veji oblasti treba nekaj nekaj spremeniti ali pa imate morda v mislih bistveno spremeniti. Sedaj pa v preostanku časa, vezanem na mojo razpravo, se bom nekako usmeril na Ministrstvo za notranje zadeve oziroma ministra Aleša Hojsa. Hojs, minister za notranje zadeve, boljši ali slabši minister za notranje zadeve od predhodnega ministra gospoda Poklukarja? Tukaj ne bom takoj dal tega odgovora, vendar bo sledilo iz moje razprave pa tudi bom končal na koncu. Pri opravljanju politične funkcije ministra za notranje zadeve, ki je eden najbolj pomembnih državotvornih resorjev v vsaki državi, tudi v Republiki Sloveniji, je še kako pomembno, kako imenovana obsega izvršuje, opravlja, izvaja to funkcijo. Menim, da mora biti v prvi vrsti v skladu s pristojnostmi ministrstva v vlogi, ki zagotavlja in ustvarja pogoje za delovanje tega državotvornega organa, s pristopom, ki je zelo aktiven, lahko celo rečem, da je zaželeno, da je proaktiven. Čeprav se pri tej svoji aktivnosti izpostavlja proti stroki, policijskim sindikatom, javnosti, različnim deležnikom in, kar smo priča tudi danes, političnim nasprotnikom, in to na način, s katerim se posamezni deležniki ne strinjajo, je njegov pristop vodenja nepričakovan in morda za marsikoga celo tudi neugoden. Z drugimi besedami pristop, ki omogoča v večini primerov predlaganih sprememb izboljšavo, razume spremembo obstoječega načina delovanja predvsem v zagotavljanju zagotavljanju varnosti države, ljudi in premoženja, ob sočasnem zagotavljanju tudi relativno dobrega materialnega položaja Ministrstva za notranje zadeve in tudi pogojev dela. Ostalih pristojnosti ministrstva se ne bom dotikal, kajti tudi v teh današnjih razpravah ni za pričakovati. Ena od pomembnih zadev delovanja Ministrstva za notranje zadeve so tudi upravno-notranje zadeve, ampak predvidevam, da kljub posameznim pomislekom na matičnem odboru se več ali manj vsi zavedamo, da gredo tovrstne aktivnosti zgolj in samo v korist občanov in državljanov Republike Slovenije. Slovenije. Moja ocena dosedanjega dela ministra za notranje zadeve je dobra. Potrditev te ocene dokazuje tudi uradno stališče evropske komisarke za notranje zadeve, ki je pred dvema tednoma na tiskovni konferenci jasno izrazila pohvalo dela ministra za notranje zadeve Republike Slovenije, današnjega interpeliranca Aleša Hojsa, za čas predsedovanja Republike Slovenije Evropskemu svetu. Še posebej je izpostavila njegovo zelo prizadevno delo in aktivnost na področju evropske skupne politike notranjih zadev. In kaj iz tega lahko sklepam? Da je to današnja politična realnost, ko je v tujini minister za notranje zadeve hvaljen s strani komisarke za notranje zadeve, v Državnem zboru pa se s strani opozicije vseskozi graja in se graja skoraj na vsakem koraku. To se pravi, da opozicija v Državnem zboru ne zmore toliko politične razsodnosti, da se sooči z realnostjo in priznava ministru, da so potrebne spremembe v obstoječem resorju, da bo ta še bolj učinkovit v svojem poslanstvu. Zakaj se na področju pregona storilcev kaznivih dejanj in organiziranega kriminala ter gospodarskega kriminala stvari vrsto let ne izboljšujejo v korist občanov, upnikov, oškodovancev, temveč se storilci celo v odmevnih primerih izognejo pregonu ali pa stvari gredo v zastaranje oziroma oprostitev? Naj mi ne zamerijo spoštovani predlagatelji te interpelacije, očitno še naprej želite ohranjati nezadostno učinkovit pregon družbeno škodljive zlorabe, zato je minister Hojs v tem delu deležen kritik praktično za vsako spremembo. Žal, spoštovana opozicija, v tem primeru je moje skromno mnenje, da nimate prav. Zato današnjo, meni osebno navezno, vsebino te interpelacije lahko smatram, da ste bolj na strani tistih, ki zlorabljajo svoje položaje za osebne koristi ali pa koristi tistih, ki so jim v preteklosti marsikaj zagotovili. Zato je tudi na odborih za notranje zadeve težko razumeti posamezne razprave, ki nasprotujejo kakršnimkoli spremembam, predlogom sprememb, da se zagotovi boljša organizacija dela v policiji na področju učinkovitega pregona raznih zlorab ali pa tudi večje varnosti ljudi in premoženja. Tudi če skušam razumeti vlogo opozicije, je na momente, moram priznati, to težko razumljivo. Lahko zaključim s tem, ko sem tudi uvodoma postavil neko vprašanje. Zaključujem, da predlagatelji interpelacije želite imeti na mestu ministra za notranje zadeve osebo, ki bi bila v svojem delovanju neodločna in z mlahavo politično hrbtenico, ki bi se na različne načine prilagajala posameznim interesom − tukaj moram izpostaviti − še posebno nevladnim aktivistom. Menim, da za današnjo opozicijo ni sprejemljiva oseba z jasno in trdno besedo, ki si prizadeva predlagati in izvesti določene spremembe na državotvornem resorju, vse s ciljem zagotovitve varnost ljudi in premoženja ter večje učinkovitosti pregona škodljivih deviantnih dejanj v državi. In za konec še stavek. Ta interpelacija po mojem skromnem mnenju je zgolj prikaz šibkosti opozicije v presoji, kako naj minister za notranje zadeve deluje na tej pomembni državotvorni politični funkciji. Iz vsega povedanega pa morda bi še kaj drugega,

Če začnem tam, kjer je kolega pred mano končal, pri državotvornem resorju. Lahko se strinjam, da je Ministrstvo za notranje zadeve pomembnejših ministrstev, ki je pa žal v času te vlade daleč od državotvornega. Prej bi lahko rekla, da je nekaj ravno obratnega, nek resor za rušenje notranjega miru državljank in državljanov. Pa začnimo tam, kjer tudi začenja interpelacija: pri vladanju z odloki in pri besedi kaos, ki je bila izpostavljena. Tudi jaz mislim, da ta država ni v kaosu, mislim pa istočasno, da je ta vlada v kaosu. V kaosu sprejema odloke, v kaosu in po trenutnem navdihu sprejema odločitve, v kaosu se posvetuje s stroko, sedi na nočnih sejah, objavlja odloke, ki začnejo veljati nemudoma ali pa celo za nazaj. Stroko, ki si še upa kaj povedati in povzdigniti glas, javno kritizira, vse vzvode s temi odloki koncentrira v zgolj in samo eni veji oblasti in popolnoma prezre zakonodajalca, vlada avtoritarno, nasilno, odloki, ki jih sprejema, padajo kot domine na Ustavnem sodišču. Ustavno sodišče zelo jasno pove, zakaj so padli ti odloki, kako bi jih morali sprejemati, kje bi morala biti podlaga za ukrepe in kako bi morali te ukrepe preverjati. In potem minister v svoji znani maniri, ker pač lahko, z nekimi namernimi zavajanji, da ne bo pomote, ker minister točno ve, kaj počne, diskreditira tudi odločitve Ustavnega sodišča in razlaga nam, predvsem pa v kamero, kako je to Ustavno sodišče nerazumno, nalaga vladi, da mora odloke sprejemati vsakih sedem dni. Tega seveda Ustavno sodišče ni reklo, in to minister zelo dobro ve. Ustavno sodišče je, prvič, reklo, da se takšni ukrepi z odloki ne sprejemajo, ker je treba imeti podlago v zakonu. In, drugič, je reklo, da karkoli se sprejme z odlokom, če so to covid ukrepi, jih je treba po sedmih dneh preveriti, preveriti, ali še obstajajo razlogi, zaradi katerih so bili sprejeti, kako funkcionirajo, ali so še vedno sorazmerni, in potem sprejeti odločitev, ali bodo še veljali. Nihče, niti Ustavno sodišče pa ni reklo tej vladi, da ne sme sprejemati ukrepov tako, da jih vnaprej napove, da jih sprejema za daljše časovno obdobje, da jih obrazloži strokovno in politično in da tudi državljankam in državljanom razloži, zakaj, kako in kdaj. Tega Ustavno sodišče ni reklo, niti ni naložilo vladi, da mora sprejemati odloke na sedem dni, kot zdaj želi prikazati minister. Minister seveda točno ve, o čem govori. Z besedami zna zelo spretno, zato tudi predvidevam, da ga v družbi njegovih kolegov vedno izberejo za to, da gre v bistvu zagovarjat katerokoli temo, katerokoli vsebino. Za to niti ne rabi nekih strokovnih argumentov, ker s svojo spretno retoriko vsakič obrne stvari, ker pač lahko. In to počne tudi danes. Ko je kolega pred mano opozarjal kolege, da danes interpeliramo ministra, da pa kolegi zlorabljajo svoje razprave, predvsem je to letelo na kolega Koprivca, se mi zdi, bi bilo prav, da bi na to opozoril tudi ministra, ki odgovarja na naše očitke na način, da diskreditira in napada nazaj posameznega poslanca, stranko, vleče ven vse, kar o nekom ve in tako naprej. Še enkrat, nismo danes na interpelaciji ne poslanci in tudi ne stranke. Na interpelaciji ste vi, minister, ker ste si jo po mojem mnenju tudi zaslužili. Zaslužili že s tem, kar tudi danes prikazujete tukaj v Državnem zboru s svojo komunikacijo, s svojim načinom, s tem, da še vedno zatrjujete, da ste naredili vse prav, da ste vse odloke sprejeli in bi jih še enkrat. Pa verjetno še bolj ostre, če bi bilo po vaše. Če grem naprej. Ta komunikacija je tista, ki je izjemno problematična, ker izzove nazaj marsikaj. Način, ko zmerjate, obkladate z nekimi izrazi vse ljudi, zaposlene, policiste, sindikate, neodvisne državne organe, od informacijske pooblaščenke do varuha človekovih pravic, sodstva, medijev, težko bom zdaj pokrila čisto vse, ki se jih v svojih tvitih, v svojih oglašanjih lotite, je seveda nesprejemljiv. Uporabljati na mestu vodje državotvornega resorja, ki to več ni, besede, kot so biseri, svinje, lenuhi in mevže, to, kar počnete vi, pa naj se to nanaša na kogarkoli, nanaša se pa na ta nabor, ki sem ga naštela, je nekaj, kar za ministra v nobeni vladi in v nobeni državi in v nobenih razmerah ni primerno. Je pa ta komunikacija seveda tipičen način delovanja te vlade, tipičen način za prikaz, kaj si mislite o vseh nas. In to je problematično. Vsak tak zapis, vsaka taka izjava sproži nazaj odzive, sproži jezo, sproži užaljenost, sproži še stopnjevanje tovrstne komunikacije. In stopnjevanje tovrstne komunikacije pa potem vodi v dejanja. Ta dejanja pa lahko zadnjih nekaj mesecev vsak dan opazujemo. In to so ta dejanja, ki so vam po mojem celo všeč, glede na to, kako na njih reagirate in kaj počnete. In vam verjetno celo ustrezajo. Jaz se strinjam, da mora biti vsak shod prijavljen skladno z zakonodajo, izveden skladno z zakonodajo, po možnosti miren in varovan. Absolutno se strinjam. Kot se tudi strinjam, da ko pride do izgredov, mora biti policija tista, ki vzame stvari v svoje roke, varuje ljudi in premoženje ter poskrbi za to, da ne pride do uničevanja, da ne pride do nadaljnjega nasilja. Absolutno Absolutno sem tudi za to, če ljudje poskušajo na shodu vdreti na obvoznico, ustavljati promet, da mora policija posredovati. Ampak to niso stvari, ki jih mi očitamo. Zakaj? Zato ker 5. oktobra nič od tega ni bilo. Nič od tega. Jaz sama sem bila 5. oktobra v teh hiši

so bili mirni. Kako vem? Ker sem šla ven pogledat. Zakaj sem šla ven pogledat? Ker so me na glavnem vhodu v Državni zbor ustavili policisti in mi odsvetovali, odsvetovali, da zapustim stavbo preko Kongresnega trga oziroma preko Trga republike, pa zdaj citiram, »ker bodo ravno zdaj vrgli solzivec«. Kaj vam to pove? To je bilo v času, ko ste se vi nahajali v operativnem štabu policije, ko ste po mojem trdnem prepričanju, ker drugače tudi delovati ne znate, vršili pritiske na policijo. Rezultiralo je pa v tem, da so se protestniki mirno in ne v velikem številu zgolj premikali s Slovenske ceste proti vladni stavbi, pa vendarle »bomo zdaj vrgli solzivec«. Tako je bilo. Tega solzivca ni bilo malo in ni bil samo tukaj. Bil je po celem mestu. In to je tisto, kar je narobe. To je tisto kar je narobe. 400 nabojev solzivca na ne preveliko množico, na bistveno manjšo, kot je bila teden dni prej, in po celem mestu. Tudi v notranjih nadzorih je bilo ugotovljeno, da je bil solzivec sprožen na mesta, kjer ljudi sploh ni bilo. Kaj je bil torej namen? Pokazati moč, pokazati, da lahko, pokazati, da mi znamo. Jaz sem tisti dal stavbo res zapustila na zadnjem vhodu, ampak tudi ko sem prišla okrog, ljudje so bili mirni, niti ni jih bilo tako veliko. Edino kar so počeli, mirno so hodili proti vladni stavbi. In policisti se za to niso odločili, ker se je v nekem trenutku začel incident ali pa je prišlo do nasilja, ampak so že vnaprej napovedali, da bodo to storili. To je tisto, kar jer mene prepričalo, da vi niste hodili tja na operativni štab samo gledat. In tudi zelo povedno je to, da ste en teden prej, ko ni bilo takega nasilja, policiste zmerjali z mevžami pa z lenuhi, tisti teden, ko pa je bilo nasilje, ste jim šli pa čestitat. Je to vredno ministra za notranje zadeve? Je to vredno kateregakoli Moram reči, da skupaj z ministrom Dikaučičem in Simonitijem, ta dva sta meni najljubša, res tvorite lepotriperesno deteljico. Je pa res, da vi veliko več nastopate, veliko več ste vidni in, kot rečeno, oglašate se tudi na druge teme, ki niso neposredno v vašem resorju. Ne bom se spuščala naprej še v neke podrobnosti, ker to, o čemer sem govorila, je zame dovolj, da sem prepričana, da je ta interpelacija, že druga proti vam, upravičena. vam, upravičena. Kot je bilo že tudi prej rečeno in s tem se močno strinjam, vi niste neumni, nasprotno, zelo inteligentni ste in točno veste, kaj in kako, potem pa obračate besede, napadate nazaj. Zdaj boste seveda pokazali neke slike, neke fotografije, je vprašanje, od kdaj so, vprašanje je, kje in kdaj so bile posnete, se izgovarjali na to. Seveda, ko ti na nekoga vržeš solzivec, ta oseba odreagira, da se razumemo. Absolutno odreagira, čeprav je pet minut prej hodila mirno. Že skozi zgodovino Slovenije vemo, ko so se odvijali protesti, ko so se odvijala zborovanja, da se da tudi drugače. Da se da drugače. Res moram reči, vsa pohvala sicer policiji, da pa nobena policija na tem svetu ne more prenesti pritiskov ali pa celo vaših navodil ali pa četice vaših strankarskih kolegov, ki dnevno koraka tam proti njim in jim daje neka navodila ali jim pa samo posreduje svoja mnenja, če boste rekli, da teh navodil samo ni, in tako naprej. naprej. Zaradi podpiranja teh odlokov, zaradi stvari, ki so bile v teh odlokih in še vedno so, zaradi zaradi iskanja bližnjice in nesprejemanja zakonskih podlag za sprejemanje ukrepov v Zakonu o nalezljivih boleznih, ampak zopet iskanje obvoda v PKP, zaradi pritiskov na policijo, zaradi kadrovskih menjav, kadrovskih čistk, da temu tako rečemo − in zagotovo je čistka, če odstaviš direktorja, potem pa si po vrsti sledijo kar trije vedeji, medtem ko tisti prvi direktor, ki si ga odstavil, na sodišču doseže, da sodišče pove, da je bila razrešitev nezakonita in tako naprej − zaradi neustrezne komunikacije, nivoja te komunikacije, podcenjevanja državljank in državljanov, nespoštovanja najvišjega zakonodajnega telesa, nespoštovanja sodišč, zaničevanja medijev, razen lastnih, lastnih, si zaslužite to interpelacijo. In zaradi tega si zaslužite, da se danes o vas in vseh teh rabotah govori 17 ur.

Hvala lepa. Saj je gospa Sluga že napovedala, da bom pokazal nekaj slik. Seveda jih bom, saj jih je potrebno. Naprej bi gospo opozoril, pa mislim, da sem zdaj to že trikrat povedal danes, pa je kljub temu, da smo to že večkrat pojasnili, ponovno povedala, da sem jaz v trenutku, ko je ona izstopila iz Državnega zbora, kaj ji je kdo tam povedal, jaz ne vem, dopuščam, da je tudi kdo kaj takega rekel, da sem v tistem trenutku bil jaz v OKC. gospa Sluga, jaz sem bil v tistem trenutku, ko ste vi, vsaj če so te ure takšne, kot ste jih povedali, bil po moje na letališču v Budimpešti, če se ne motim. V Slovenijo sem se vrnil okrog, mislim da, 17. ure ali še kasneje. Pa pravzaprav ne v OKC, ker v OKC ta dan nisem niti bil, ampak sem bil na CVZ, to je Centru za varovanje oseb, torej tistih najbolj pristojnih za to, da so ustrezno varovali visoke predstavnike oblasti, ki so bili tukaj v Sloveniji. Jaz ta dan na OKC sploh nisem bil, tako da bi lepo prosil, da že nehate − pa ne vem zdaj, če rečem, da so laži, se grdo izražam, ali je to možno reči ali ne, ali pa bom rekel, da se bo lepše slišalo, da bo komunikacija primernejša − s temi neresnicami. Zdaj drugič pojasnjujem. Niti teden prej, niti dva tedna prej, nisem govoril, niti mesec prej, nikoli nisem govoril o tem, da so policisti lenuhi ali pa mevže. Še enkrat ponavljam tisto, kar sem že na začetku danes povedal. Za lenuhe sem ozmerjal policijske sindikaliste, vrh policijskih sindikalistov. In tukaj je tudi treba vedeti, kaj je prej, kura ali jajce. V glavnem se s svojimi tviti pa svojimi izjavami odzivam na to, kar nekdo pove ali pa kar nekdo sporoča. v tem primeru sem se odzval na tisto, ko so sindikalisti povedali, da uslužbenci policije oziroma tisti uslužbenci Centra za varovanje objektov in oseb tukaj pred Državnim zborom niso ustrezno odreagirali pri zaščiti vas, poslancev, ko ste odhajali iz parlamenta, ker je za to krivo policijsko vodstvo. Poglejte, policijski sindikalisti, ki, kot sem povedal, že leta ne delajo nič drugega, kot da se gredo sindikalizem, ob tem ko policija na terenu ne odreagira, objavijo tvit, da je za to krivo policijsko vodstvo. Jaz ne vem kaj drugega napisati, kot da naj za božjo voljo začnejo že delati ti lenuhi v vrhu policijskega sindikata. Enako je bilo z mevžami. Govoriti o tem, da sem jaz policijo označil za mevže, mislim, da sva bila, če se ne motim, celo skupaj z gospodom Bakovićem – ja, sva bila, evo, gospod Baković prikimava – v studiu Planet ali tam nekje, na eni televiziji, kjer sem se pridušal nad tem, da so mevže, ker sindikalisti niso bili pripravljeni na podlagi sestanka, ki smo ga imel s sindikalisti, z obema sindikatoma, oba sindikata sem prosil, naj vendarle pozovejo policiste, da se gredo cepit. Pa ne zato, ker bi hotel kogarkoli ustrahovati, ampak ker sem ocenil, da bi bil poziv obeh sindikatov v tej smeri zelo dobrodošel, da bi bila precepljenost v policiji lahko znatno višja, če bi k temu prispevali tudi sindikalni zaupniki. Pa niso. Niso, ker se gredo politiko. Ker jim ni šlo za to, da bi bilo več policistov precepljenih, da bi bila družba bolj zdrava, da bi manj ljudi umrlo in tako naprej. Niso. Šli so se politiko. Povedali so, da saj načeloma so za cepljenje. »Saj mi vsi trije smo cepljeni,« tako nekako so rekli. To je podobno kot Janković, ki

Potem, ko je vsega konec, pred enim tednom pa pove spoštovani župan, da bi on tako ali tako uzakonil, da morajo biti vsi cepljeni. Prej je bil pa eno leto pa pol tiho. Ne, ne, oglasil se je takrat, ko je bilo treba povedati, oglasil se je interno takrat, ko je rabil denar od vlade, pa povedal, kako ta vlada dobro dela. Ko je pa denar dobil, se je pa kar naenkrat oglasil, kako je ta vlada zanič, kako nič ne dela, kako so zaradi te vlade ljudje neprecepljeni in tako naprej. Glejte, ta moj interes je bil v komunikaciji s sindikati, da pozovejo policiste, da se gredo cepit. Glejte, gospa Sluga, jaz nikoli nisem rekel, da nismo naredil nobene napake pa da smo nezmotljivi. Gotovo smo jih naredili veliko, gotovo smo jih naredil zelo veliko. Ampak še enkrat ponavljam, če bi še enkrat šli skozi to in bi se morali odločiti o tem, ali bomo bomo Državnemu zboru dali v odločanje sprejetje novega zakona, ki ga Državni zbor že mesece ne sprejme, ali pa bomo sprejeli odlok, ki bo zaščitil ljudi, ki bo zmanjšal število mrtvih, ki bo izboljšal epidemiološko situacijo, ki bo nenazadnje prispeval k temu, da bo zdravstveni sistem preživel, pa da bodo tudi mnogi posamezniki ob tem preživeli, bi se gotovo še enkrat odločil za to, da bi tak odlok sprejel. In še enkrat ponavljam, na začetku sem povedal, tisti najbolj sporen odlok z mojega področja, večina odlokov tako ali tako ni bila z mojega področja, večina odlokov je bilo s področja zdravstva, sam sem imel tiste odloke, ki so bili vezani na omejitev gibanja in na prehod meje, tisti odlok sem danes večkrat pokazal v uvodni predstavitvi, za tisti odlok je Ustavno sodišče ugotovilo, da je skladen z ustavo. Ni ga razveljavilo, celo več, ugotovilo je, da je bila omejitev gibanja, ki smo jo napisali v odloku, skladna z ustavo. ustavo. Kar se tiče tega, kar ste vi povedali, da naj ne bi Ustavno sodišče zahtevalo, da moramo to delati na sedem dni. Poglejte, tu imam čisto točno kronologijo. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti in tako naprej je bila podana s strani C., ki ga zastopa odvetniška družba Fincinger, o. p., d. o. o., se pravi, ne vemo, kdo je pobudnik. Vemo pa, kdo je dal. Piše, da v preostalem se predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadržijo neke točke, neke se zavrnejo in tako naprej. se izvrši tako, da mora Vlada brez odlašanja po vročitvi tega sklepa, nato pa vsaj vsakih sedem dni na temelju mnenja stroke preverjati, ali so ustrezni ukrepi še potrebni ali ne, in to objavljati v Uradnem listu oziroma o tem sporočati javnosti.

do preklica. Ustavno sodišče ja pa reklo: »Ne, ne sme biti tako. Vi morate odlok spisati samo za sedem dni, čez sedem dni ga morate preveriti na podlagi stroke, NIJZ in tako naprej, ponovno odločiti in odlok ponovno objaviti. In tako počnemo sedaj že več kot eno leto. Nikakor ni res, da Ustavno sodišče ne bi tega zahtevalo. Ravno to je zahtevalo. Celo zahtevalo je, da če je neka stvar objavljena na internetu, neka stvar objavljena na internetu, bodisi na ministrskih straneh, bodisi na vladnih straneh in tako naprej, da je treba ne glede na to stvari objavljati v Uradnem listu, ki ga, mimogrede, nihče ne bere, ampak je treba tam objaviti, ne

obvoznice, morda tam tudi spet promet zapreti, tako da v bistvu ti državniki celo z Brda nazaj do hotela ne bi mogli priti. In seveda je policija to preprečila. To je recimo množica, ki se je napotila po Celovški proti obvoznici, tam nekje tudi okoli 18.40, 18.35. To je daleč od tega, da bi ti protesti bili mirni. Lahko da so bili mirni na začetku, lahko da so

Torej briga njega za vseh ostalih tistih 10 tisoč, ki jih je sprovociral, da so tukaj delali banditizem, pa razbijali po ljubljanskih ulicah, on je pa sedel in pil kavo pa se delal, kot da zvečer nič ne ve. Torej vzorec je bil povsem enak in je logično, da je policija morala

ozmerjal z lenuhi in tudi z mevžami. Sindikaliste, še enkrat poudarjam. Poglejte gospodje, to je posebej za gospoda predlagatelja iz Levice pa za gospoda Nemca. Vi ste povedali samo del zgodbe. Vi Vi ste povedali samo del zgodbe, kaj piše v zakonu, ampak seveda je treba za realizacijo tistega, kar piše v zakonu, sprejeti določene bodisi pravilnike ali pa določene podzakonske akte. Ti zahtevajo, da se s sindikati dogovorimo, kaj bodo počeli. Ali bodo ta svoj sindikalizem počeli profesionalno ali ga ne bodo počeli profesionalno? Sindikalisti se niso odločili, vsaj do danes ne, da bodo to svoje delo opravljali profesionalno, zato vas bi opozoril s tega mesta, glede na to da vem, da vsaj stranka SD tisti drugi sindikat – kaj je SPS inštrumentalizirate oziroma ustrezno inštruirate, opozoril, da v kolikor bodo sporočili, pa bi res prosil, da sporočijo čim prej, če se odločijo, da to delajo profesionalno, ker sedaj nič drugega ne delajo, sedaj stoprocentno delajo zgolj sindikalno delo. Ampak to ne pomeni, da to delajo profesionalno, takšna je pač zakonodaja. V kolikor pa to delajo profesionalno, bo pa treba vrniti približno

ne trdijo tega, celo več, kot sem povedal na začetku, so mi pred dnevom poslali pismo, s katerim predlagajo, da se dogovorimo, da bodo svoje delo opravljali v višini 75 sindikalnega dela, pa tudi to ne profesionalno − pazite, zakaj?! − zaradi tega, ker če delajo to profesionalno, potem jim ne pripadajo vsi dodatki, ki pripadajo policistom, ki izvajajo pooblastila.

pod pogojem, kot sem povedal, da bodo del tistih stroškov krili iz svoje članarine in ne iz davkoplačevalskega denarja. Sam kot minister sem pripravljen plačati, tako kot piše v kolektivni pogodbi, morda malo več kot polovico, to so se dogovorili moji predhodniki z njimi, da je ta možnost nad 50 %, dobro, 51 recimo, ali pa 55 %, da ne bo izgledalo, kot da se nekoga namerno zafrkava. Če pa bodo to počeli profesionalno, v tem primeru pa ne bodo več dobivali vseh dodatkov, ki jim pripadajo. Prosim, da dejansko poskušate govoriti o dejstvih in ne zgolj to, kar morda piše v enem členu zakona, ko pa je vendarle treba iz tistega člena zakona naprej speljati tudi vse ustrezne podzakonske akte ali pa ustrezne dogovore s sindikati, ki so po navadi rezultirani v kolektivnih pogodbah. Moram reči, da obstoječa kolektivna pogodba takšnega aranžmaja, kot ga trenutno izvajajo sindikalni zaupniki, vključno z obema predsednikoma sindikatov, ne predvideva. Za Za mene tudi ni argument, ki sem ga uslišal pretekli teden, seveda je argument prišel s strani obeh sindikatov, češ, vsa leta smo tako delali pa ni bil nikoli problem. Morda. Ampak stvari je treba urediti tako, da bodo pravnoformalno stale, ne da potem na koncu, se gremo morda, kot nekateri pravite, tudi malo vojne, ugotavljamo, da stvari ne stojijo. To je podobno, kot me je danes dopoldne informirala ena od poslank, ki je povedala, da je direktor policijske uprave, mislim, da je to tisti direktor, ki tudi odhaja v penzijo že kar nekaj časa, mislim, da je iz Nove Gorice, to bo gospod Nemec bolje vedel, je na zadnji prireditvi v petek vsem zbranim govoril,

Sedaj ne vem, kdo mu je to sugeriral, kdo mu je povedal, ali pa morda res ne zna prebrati zakona. Mi smo v tem zakonu, ki ste ga tukaj sprejeli, zgolj opisali, kako se bodo te stvari uresničevale. uresničevale se bodo pa tako, da veteranska organizacija Sever, to je veteranska organizacija policistov, ne bo tista, ki bo dajala komande direktorju policijske uprave.

To ne bo šlo več tako. To pa drži. Šlo bo tako, kot smo se dogovorili ali kot je predvideno v Zakonu o obrambi, predvideno v Zakonu o obrambi, kjer imamo z vsemi veteranskimi organizacijami že kar nekaj let sklenjene pogodbe. Točno se ve, kaj te veteranske organizacije dobijo s strani vojske. Točno vedo, kaj se tem veteranskim organizacijam plača. In točno se ve, da se te veteranske organizacije pripravljajo po nekem postopku, da lahko koristijo državna sredstva. Sam ne vidim nobenega razloga, da bi veteranska organizacija Sever bila v kakršnemkoli drugačnem privilegiranem položaju napram ostalim organizacijam. In nenazadnje, glejte, res je nenavadno, da ta ista veteranska organizacija, obenem ko po medijih blati mene, pa dobro, to še ni tak problem, ko blati celotno vlado, ko govori o neki avtokraciji in tako naprej, istočasno nima niti najmanjšega moralnega zadržka, da pokliče in reče: »Danes rabim pa avto«. Ali pa da pokliče pa reče: »V soboto mi pa zrihtaj orkester.« In ravno to smo želeli, in to smo tudi uzakonili oziroma ste vi uzakonili kot poslanci, da bodo tudi tukaj neke procedure, neki jasni transparentni postopki, kjer bodo uporabo orkestra, avta, prostorov, vsega, kar je moč dati na razpolago veteranskim organizacijam, to tudi dano, ampak ne več tako, da bo to

Veste, minister, niso danes sindikalisti interpelirani. Pa vem, da vi to veste, pa vem, da veste tudi to, da s tem, kar zdaj govorite o vsem drugem, ko kažete slike, pač samo »da prođe vreme«, da malo zameglimo, da bo minilo teh 17 ur, da bomo govorili še o vsem drugem, razen o tistem, o čemer danes dejansko govorimo, to je pa vaša interpelacija. In na podoben način ste reinterpretirali tudi tisto, kar sem jaz rekla. Ko sem rekla, da sem iz ust policistov dobila informacijo, da zdaj naj ne hodim na trg, ker bodo vrgli solzivec, sem želela poudariti, ni važno, kdo od njih mi je to rekel, želela sem poudariti, da so se vnaprej dogovorili, da je bilo dogovorjeno, da ne glede na to, kako protest poteka, bodo oni to naredili. To je bila poanta in jaz vem, da vi to veste. To je bila poanta. Torej na miren protest. Tudi če vi v tistem trenutku, čeprav ste sami sebe zanikali in ste rekli najprej, da vi ste bili ne vem kje, potem ste pa rekli, da ste bili v svoji pisarni in ste kazali slike, Seveda ne s tistega dne, tako kot sem tudi pravilno predvidevala, ampak z nekega drugega dne. In tudi če v tistem trenutku vi niste bili v operativnem štabu policije, ste pa že povedali, da ste bili premnogokrat prej, pa verjetno tudi kasneje. To so povedali tudi vaši sodelavci z ministrstva, tudi vaši strankarski kolegi, tudi tisti strankarski kolegi, ki so zaposleni v kabinetu predsednika vlade. In to so konstantni pritiski na delo policije in nič drugega kot to.

Jaz sem se osredotočil na tisti del, ko ste sočasno, ko ste to povedali, povedali, da sem jaz v tistem trenutku bil na OKC. Dajte poslušati magnetogram, morda ne veste, kaj ste povedali, ampak točno to ste rekli. Jaz sem vam povedal, da v tistem trenutku nisem bil na OKC, ker sem bil na enem od evropskih letališč. Ko sem to sliko kazal, poslušajte magnetogram, sem točno vedel, da boste lovili na besede, zato sem povedal, kdaj sem sedel v pisarni in gledal to preko Topnewsa. Ob 18.30 sem povedal. Ob 18.30 sem pa bil v pisarni. In nikakor ni res, da bi dajal kakršnakoli navodila ali pa informacije ali da bi komurkoli ukazoval. Veste, to me zdaj skoraj spominja, kot mislim, da je gospod Nemec to rekel ali pa celo napisal nekam, da sem jaz v taki ali pa drugačni obliki itak prisoten v OKC. Glejte, to je res smešno. To je neverjetno.

Ker si izmišljujete vaše sanje danes tukaj in govorite stvari, ki so nestvarne in na tem svetu ne obstajajo. Jaz tega nisem nikoli rekel in nehajte, prosim, podtikati in farbati vsakič, ko spregovorim. Ker to je že nekoliko nespodobno. Predvsem ta nenehna podtikanja vaših besed, ker itak vemo vsi, dokazano večkrat v parlamentu in ostalih institucijah, da ste lažnivec. O tem ni nobenega dvoma. To je dokazano. Prosim, dajte se uokviriti v vaših izvajanjih in ne podtikati stvari, ki jih noben nikoli ni izrekel, in se vam kar tako nekako zdi, da morate to reči, da krepite svoj lastni ego. Hvala lepa.

ker tako mislimo, četudi nimamo dokazov. Ne moremo pa nekoga označevati, da je lažnivec. Gospod minister Hojs je častivredna oseba, zaenkrat mu ne morete očitati kaj takega, še manj ga pa zmerjati. In prosim, da opozorite vse razpravljavce na dostojnost debate. Hvala lepa za vaš postopkovni predlog. Jaz v vrednostne sodbe posameznih poslancev s tega mesta, kjer sem, ne bom posegala. Lahko si vsi preberemo definicijo, kaj kdo je, lažnivec, v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Ocenjujem, da je to vrednostna sodba, ki jo je podal gospod Nemec. V to jaz vsebinsko ne bom posegala in mu polagala besede v usta. Je pa dejstvo, da se vsak počuti toliko

rekel, za tem stojim. To sem večkrat tudi že ponovil in večkrat dokazal. Gospa Škrinjar, ne se sprenevedati, večkrat smo ministra našli na laži, ne samo v parlamentu, ampak tudi mediji in tudi pristojne inštitucije. Tako da bodimo realni. Jaz se lahko izrečem na način, kot se meni zdi, glede na težo izrečenih besedo, torej laži, s strani vidnega predstavnika moči v Republiki Sloveniji. Ne rečem o komerkoli, rečem o ministru za notranje zadeve to, kar sem izrekel, z vso polno odgovornostjo. In lahko tudi vsakič posamično seciramo in dokažemo. Ampak smo že večkrat to storili in ne vem, zakaj bi izgubljal čas za to, da vam dokažem, da je minister za notranje zadeve lažnivec. Hvala lepa.

na primer, če nekdo reče, to in to ni resnično, in pa žaljivko. Žaljivka pa je, če nekomu rečeš lažnivec. In gospod Nemec je žalil. To je bila žaljivka. Zato prosim, da mu izrečete opomin skladno s poslovnikom. Ja, mag. Grims, jaz sem si, preden sem odgovorila gospe Škrinjarjevi, ker sem predvidevala, kakšen bo njen postopkovni predlog, na internetu odprla Fran, se pravi Slovar slovenskega knjižnega jezika, vtipkala »lažnivec«.

svoji razpravi pač ni verjel nečesa, kar je izrekel, in ga je označil za lažnivca. To je zame vrednostna sodba, ker je on pač podal neko vrednostno oceno besed, ki jih je izrekel minister. Zdaj pa, če dovolite, da nadaljujemo z razpravo, ker to nima res nobenega smisla, ker se lahko pingpongamo cel dan, kdo je lažnivec in kdo ne. Za ene je eden, za druge je drugi. Tako da predlagam, da nadaljujemo. Besedo je najprej želel predlagatelj.

poslanec Nemec spustil v debato z mano. Žal mi je, da je to tako, ker jaz še nisem imela priložnosti govoriti in mu ne morem niti replicirati, zato se mi zdi tak način neprimeren.

letijo takšne ali drugačne vrednostne sodbe, tudi lažnivec tudi kaj drugega z vaših strani, od vaših kolegov, s strani vaše parlamentarne stranke SDS in vas nikoli ne opominjam, niti jim ne izrekam opominov ali jim odvzemam besede. Toliko o vatlih, jaz jih imam enake za vse. Kar se pa tiče razprave gospoda Nemca, pa kot veste, jaz upam, da veste, kdo vse je danes predlagatelj, med njimi je tudi gospod Nemec in on je dobil besedo kot predlagatelj. Kot vsi ostali, ki čakajo na vrsto za razpravo, boste tudi vi dobili svoj čas mu boste takrat lahko odgovorili na vse, na kar želite. Ni nič nenavadnega in ne predstavljati, kot da je to ne vem kakšen precedens, če dobi predlagatelj takrat besedo, ko jo želi. Vedno je tako in po poslovniku je tako. Tako da dajmo biti korektni, če že. Preden dobi besedo gospod minister, ima prednost predlagatelj gospod Nik Prebil. Izvolite. **NIK PREBIL (PS LMŠ):** Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Se mi zdi, da je treba pred nadaljevanjem vseeno nekaj stvari dopolniti in pojasniti v zvezi s tem, kar so govoril minister in nekatere kolegice in kolegi. Minister, ko govorite o sindikatih, da so mevže in lenuhi, bi vas mogoče bilo smiselno opozoriti, pa vem, da vi to zelo dobro veste, da sindikat sestavlja 8 tisoč policistk in policistov, kar pomeni, da posredno so vsi ti ljudje za vas mevže in lenuhi. Tako da mogoče s tega vidika bi se bilo smiselno malo ugrizniti v besede,

še manj pa da jih tukaj nekako lepo pod mizo in z malenkost drugačnim tonom plasira naprej poslankam in poslancem. V tej hiši, minister, ste gost in na ta način je nekako zaželeno, da se vaš nastop tudi v tej dvorani izvede. Tudi ko govorite, da vi lahko po Twitterju pišete v svojem prostem času kot državljan karkoli, naj vas opozorim, minister, da ste vi 24 ur na dan minister in svojega prostega časa nimate. In vi pišete vedno, ko pišete na Twitter, posredno tudi kot minister. Tako kot predsednik vlade vedno piše kot predsednik vlade, ne kot nekdo, ker je na funkciji predsednika vlade, tako kot ste vi na funkciji ministra za notranje zadeve. Vaše besede imajo neko določeno težo v javnosti in zato povzročijo nek manjši vihar, ko nekoga ozmerjate ali pa žalite ali pa ponižujete sodišča in sodnike in še marsikoga drugega. Tako da na to raven se jaz z vami ne bom spuščal, ker mi ta diskurz nekako ni všeč in ne želim iti na vaše polje. Prej ste tudi, minister, govorili, češ, kaj se spuščamo v zadeve, povezane z ministrom Vizjakom, ki se posredno v enem delu tičejo tudi vas,

treba ponovno poudarjati, da sta ta dva ministra, pa še kakšen, ki je bil interpeliran zdaj v kratkem času, dobili zgolj in samo podporo stranke SDS, pa nikogar drugega skoraj. Glasov je bilo vedno več za razrešitev kot tistih proti njej. Res pa je, da z zakonom mora minister dobiti za razrešitev 46 glasov, in to je večina Državnega zbora. Tako da ni vse tako rožnato, kot vi prikazujete in lepo prosim, da tudi pri svojem izvajanju ne zavajate javnosti niti Državnega zbora. Jasno je seveda, in to vam je kolegica Sluga tudi povedala, da ste vi tisti, ki ste interpelirani, ne poslanke in poslanci, niti ne župam Mestne občine Ljubljana. Ljubljana. To, da vi tukaj sedaj še enkrat poveste, da bi brez težav ponovno ignorirali zakon in ustavo, seveda pod tezo »reševali smo življenja«, kar smo videli že pri ministru Počivalšku, ker seveda druge obrambe ni imel, je pravzaprav nespoštovanje ustave in postopka sprejemanja zakonodaje, kar samo kaže vaše nespoštovanje do te institucije in praktično tudi do ljudi. Vsaka stvar, sprejeta z odlokom, je lahko zgolj in samo začasna, ker morajo iti potem stvari čez Državni zbor. Ravno zaradi teh stvari, minister, vam zadeve padejo na Ustavnem sodišču. In potem ko govorite, da se Ustavno sodišče ni dotaknilo vaše vsebine, da z vsebino ni nič narobe, ja, seveda z vsebino ni nič narobe, ker je Ustavno sodišče ovrglo vaše odloke, še preden je prišlo do vsebine, ker je zaznalo hudo kršitev ustreznega postopka. In to je tisti problem, o katerem ves čas govorimo, da nekako mislite vi in celotna vlada, da ste nad vsemi in skladno s tem delujete tudi v policiji. spreminjate v servis sebe, servis lastne stranke, zvonijo pa pravzaprav že vsi alarmi. Samo še eno stvar glede tistih sindikatov sem se sedaj še spomnil. Oba policijska sindikata sta tokrat močno proti vam in proti direktorju policije zaradi številnih političnih pritiskov. Obveščata, da ne uživata vašega zaupanja niti ga ne uživate v javnosti in občutka nepristranskosti pri vodenju policije ni več, kar policiji povzroča nepopravljivo škodo. To sedaj govorita, minister, oba sindikata, čeprav mi vsi dobro vemo tukaj, da je eden od teh dveh sindikatov bil v preteklosti zelo močno na vaši strani. Nekaj se je očitno moglo zgoditi, da vam lastni ljudje začenjajo nasprotovati. Ne pozabimo, da tudi pri NPU je bilo treba zamenjati tri direktorje, od tega sta bila dva vaša, preden je prišla tista, ki je ubogljiva in upošteva vaše ukaze oziroma ukaze generalnega direktorja policije. Mogoče bi vseeno želel, spoštovana predsedujoča in pa tudi kolegice in kolegi, da se vrnemo na temo in očitke, ki so v interpelaciji zelo jasno in striktno pojasnjeni. Bova pa, minister, potem v nadaljevanju prišla še na stvari, ki so bile že poudarjene na preiskovalni komisiji in jasno kažejo vašo politično odgovornost pri političnemu poseganju v celoten instrument policije. Hvala lepa.

za Ustavno sodišče, naj vam povem, recimo zadnji primer: PC v policiji in državni upravi. Ravno obratno je, kot govorite. Ustavno sodišče je ugotovilo, da ni nič narobe s tem, samo da je treba v zakon napisati. vas pa zdaj vprašam, kdaj bomo pa sprejeli zakon o ZNB, kolegi iz opozicije, ki ga že mesece blokirate. In zdaj naj Vlada čaka, da se boste vi zbudili pa nekaj sprejeli, ljudje bodo pa umirali. sem povedal, da bi ravnal enako, enako bi sprejemal ukrepe za omejitev med občinami, če ne bi imeli cepiva in podobno. In to se mi zdi edino normalno. Virus ne ve, kaj piše v zakonu ali odloku. Tistega, ki pa leži tam v bolnici, pa tudi ne zanima, kje kaj piše. Zanima ga, da bo preživel, pa da ga bo zdravstvo pozdravilo. Tistega, ki pa še ni bolan. pa zanima, da ne bo zbolel. Ta vlada je delala vse v tem duhu, za čim manjšo obolelost ljudi, da bo čim več ljudi ostalo zdravih in da bi bil zdravstveni sistem čim manj obremenjen.

pa iz te države me je pošiljal, zdaj sem lažnivcev, poglejte, vse to je bilo že dokazano, razen tega zadnjega, bom pa tudi ta zadnji del, kjer je on govoril, kako sem v taki ali pa drugačni obliki prisoten v OKC tudi poiskal pa tudi objavil. Tako kot sem objavil vse tisto, ko je na Pop TV povedal, da se naj kar izselim iz te države, pa ko je povedal, da podpiram ustaštvo in tako naprej. Tako da se z gospodom Nemcem jaz res ne obremenjujem. Hvala. Hvala lepa. Predlagatelj, gospod Nemec, izvolite. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Bom se izognil, minister, medsebojnemu obračunavanju, samo da pojasnim eno stvar. Nikdar nisem rekel, da ste fašist, nikdar nisem rekel, da ste nacist. Edino stvar, ki ste jo povedali o tem, kar ste govoril zdaj, da je resnica, sem rekel, da simpatizirate z fašizmom. To je bila zgodba o Thompsonu. Vse ostalo, spoštovani minister, je spet laž. Kot že rečeno, gospa Škrinjar, ko je dokazana nekomu laž, je lažnivec in druge opredelitve ni. In to je to. To ni nobena žalitev, ampak po SSKJ je to opredelitev posameznika glede na njegova izvajanja oziroma dejanja. Hvala lepa.

in seciranje vsake stranke posebej, kako razmišlja, kakšne člane ima, koliko glasov dobi na volitvah, spuščanje v manjšince, ki jih sploh ni tukaj in tako naprej. Zadeva se je zlomila in smo tam, kjer smo bili pri prejšnji ali pa pri prejšnjih interpelacijah. Ta stvar, ki jo vi imenujete interpelacija, ni več interpelacija, kajti iskanju dlake v jajcu se reče depilacija in ne interpelacija. To, kar vi počnete in ko to ljudje gledajo − ali veste, kaj je zapisala žena kandidata za poslanca stranke LMŠ na Facebooku? Bom kar citiral, napisala je takole: »Interpelacije razgalijo vso bedo, nizkotnost in sprevrženost slovenskih politikov. Bruham.« To je napisala, napisala, in to leti na vse. Ne samo na nas ali na vas, kar na vse. Na koncu pišejo seveda komentarje, češ, vsi politiki so isti in tako naprej. Ja, normalno, ena res groza, kdo nam vlada in tako naprej. Ja, ampak interpelacijo ste vi zahtevali, ne mi. Dajte se zmeniti v svojih vrstah, pa se vprašajte, kaj počnete. Če zmanjka argumentov, če to postane neka pritlehna debata, zmerjanje poslancev, izvoljenih s strani ljudi, z lažnivci,

so se protesti pričeli in zdaj, vse je na osnovi teh protestov in tiste prve laži, ki ste jo vrgli ven, da si je vlada povišala plače pa poslanci, še danes poslušam te vaše laži in nabijanja po cesti, pa po Facebooku, pa po ne vem kje, ko ste se lagal, Vaši mediji, od smetarskih do teh vplivnih so to povzemali noč in dan, 24 ur na dan. In to se prime. Laž se prime, samo treba jo je stokrat, tisočkrat ponoviti. In tudi to je treba vedeti, da je laž nesmrtna duša komunizma, spoštovani nasledniki, ko ste ravno pri lažeh. Pa ne mi čvekati vmes. Minister Hojs, spoštovani minister Hojs, ki je za to to policijo naredil več kot vse leve vlade, odkar vladate od leta 1945 naprej, ko ste vojsko in policijo izčrpali in sesuli do konca,

to so za vas, ne vem kaj, svetinje. Policiste pa zmerjate in stalno samo govorite, češ, protesti, pa smo bili tepeni, pa so nas plinili ti policisti. Policisti so tam delali, delali so, zmrzovali so, vroče jim je bilo, trpeli so in milijone evrov škode so naredil ti protestniki v Sloveniji. O tem pa nič ne govorite. Kdo bo pa te milijone plačal? O tem nič ne govorite, to vas ne zanima. Minister Hojs je zagotovil policistom boljše delovne pogoje, boljšo zaščitno opremo, boljša vozila, ustanovila se je avtocestna policija. policija. Za policijo je ta minister naredil ogromno. Vi pa kar naprej iščete neko dlako v jajcu, kar naprej, nonstop, sploh ne veste, kaj bi. Seveda se ta razprava iz tistih vaših nekaj točk − od protestov, odlokov, kadrovanja pa sindikatov popolnoma razvodeni, saj skrenemo vsak v drugo stran. Jaz tudi ne bi sedaj tako razpravljal, ampak bi se dotikal točno tistih tem, če ne bi poslušal takšne razprave predhodnikov.

potem se morate zavedati, da boste dobili tudi kontro. To je treba vedeti. Ampak potem pa spet vi kontra pa spet kaj vam mi govorimo. Jaz ne vem, ali ima to kakšen smisel ali ga nima.

Pa se stalno sklicujete na izjave nekih levih medijev, odvisnih medijev, tudi nacionalnega odvisnega medija, nonstop to poslušamo in berete tiste nebuloze iz časopisov, ki ne delajo drugega, kot kregajo ljudi. V stranki ponosnih naslednikov Zveze komunistov pa točno vemo, kaj pravite, kaj je novinar, tudi sami veste, kako imenujete novinarja v stranki SD, da je pač novinar družbenopolitični delavec, ki je zavestno podvržen idejam marksizma in leninizma. seveda, potem se pa tudi sklicujete stalno na njih. Ampak niso vsi taki, hvala bogu, in k sreči, da niso vsi taki.

Še začela ni delati, lepo vas prosim! Isto je bilo s temi protesti, ki so se potem stopnjevali. In pravite, da je ljudstvo pa da so ljudje vedno na teh protestih. Saj so, ampak ne kar vsi. Točno določeni, točno profilirani, od nevladnikov naprej pa članov vaših strank, vključno z vami, od gospoda Koprivca pa Štromajerja do Tanje Fajon pa vseh, ki ste spodbujali proteste in se jih tudi sami udeleževali. Kar se tiče izčrpavanja policije, sem že povedal, da ste jo poskušali popolnoma uničiti.

9. člen Zakona o delu in pooblastilih policije, ko so se želeli organizirati mitingi resnice in podobne traparije pri nas v Sloveniji s strani bivše Juge oziroma srbskih aktivistov. Takrat ste potem častili Ertla na vse mile viže in pretege in ga nagrajevali. V resnici pa je ta miting preprečil Sindikat strojevodij Slovenije, ki je odločno povedal, da srbskih mitingašov ne bo vozil v Slovenijo in v Ljubljano pred Cankarjev dom, kakor je bilo takrat rečeno. Ne tega pozabiti! Takrat ni bilo nič narobe, če je bil ta člen aktiviran,

ki jih bomo danes vrgli stran tukaj v parlamentu, porabili za kaj drugega, veliko bolj koristnega. Kar naprej pozabljate, z maskam hodimo v parlament, pa pozabljate, da smo v času epidemije, da imajo ljudje težave, da je treba ljudem pomagati. Vi pa kar naprej, češ, ja, pišete z odloki, in to stotisočkrat ponavljate. Ustavno sodišče vam pomaga, kolikor se le da, in lepo razveljavlja vse, kar se dobrega sprejme. Cela Evropa je z odloki urejala zadeve v epidemiji. Cela Evropa, gospe in gospodje! Ne moreš ti čez čez noč zakonov sprejemati. Saj vidite, da ob desetih po mizah tolčete, pa razbijate, pa uničujete imovino v Državnem zboru, pa tulite nad ženskami in jih ozmerjate, ki vodijo seje. Vidite, da se vam ne ljubi po deseti uri delati. Kako boš pa potem to sprejemal kot z odloki? Ali z zakonom, ki bo prišel čez dva meseca okoli, ali kako? Jaz ne vem, kaj bi pravzaprav radi. Lahko samo rečem, da vsi skupaj smo lahko veseli, da imamo takšnega ministra, da tako dobro dela, da vodi dobro Ministrstvo za notranje zadeve, da imamo dobrega generalnega direktorja policije. In vsa čast vsem policistkam in policistom, direktorju in ministru in upam, da se spametujejo tudi sindikati. Ko je tudi prejšnji predsednik vlade šel na njihov kongres in je bil z njimi, pa ni zato nihče sklical nobene interpelacije.

po moje pa depilacije žal ne bom podprl. Zmanjkalo vam bo seveda spet glasov in teh 17 ur bomo vrgli lepo veselo stran. Na koncu pa samo želim uspešno delo ministru še naprej. Vsem Slovenkam in Slovencem voščim

Predstavljajte si prizor v učilnici enega vrtca, tam imate približno skupino nekih 20 otrok in eden enemu nekaj naredi, ga malo udari in mu ukrade lopatko, pa

na Tadeja, na, ne vem, Mašo, na Marjanco in tako naprej. In potem na koncu ne ve več tista vzgojiteljica, kaj naj naredi. Tako se približno obnaša Slovenska demokratska stranka. Vedno ko se zgodi neka, ne bom uporabil več ljudskega beseda, neka nečednost, nek škandal, takoj se začnejo prsti uperjati sem, levo, desno, gor, dol. Sedaj smo slišali, Ustavno sodišče, opozicija, ljudje na ulicah, mediji, novinarji, ta in ta stranka, ona stranka, informacijska pooblaščenka, varuh človekovih pravic pa ne vem še koga bodo povlekli ven iz rokava. Vsi so krivi, vsi delajo proti Slovenski demokratski stranki, ko je v vladi, Ali bi se vi enkrat nekako dvignili s tega položaja in pogledali od zunaj na to situacijo? Pa kdo vam verjame? Te litanije vsakič znova in znova, eno za drugo. Že 30 let jamrate o udbomafiji, o

Še enkrat, ne gredo ljudje protestirat zaradi tega, ker a priori se jim zdi, da bi bilo fajn, da ravno takrat, ko pridete vi na vlado, gredo protestirat. Ne, na podlagi preteklih izkušenj, na podlagi tega, kar delate že dve leti. Če ljudje dan na dan poslušajo o spornem financiranju medijev v lasti neke stranke, o korupcijskih nabavah zaščitne opreme v času epidemije, ko bi morali reševati življenja. Danes je minister Hojs kolikokrat že rekel, na račun življenj in varnosti ljudi itd., itd. Cela Evropa vlada z odloki. Kje? V Avstriji, kolikor jaz razumem, sprejemajo zakone za te stvari. Tudi v Italiji. Nobena normalna evropska država ne vlada z odloki. Jaz razumem prve tri mesece, to vam je tudi Ustavno sodišče povedalo, se sprejemajo odloki, samo potem v nekem času se začnejo počasi sprejemati zakoni. Vlada pošilja zakone v parlament. Cela Evropa vlada z odloki − ne, vi vladate z odloki, ker vam drugače ne gre, ker veste dobro, da če bi prišli s temi stvarmi, ki nimajo zveze z epidemijo in je bilo večino časa dobesedno zafrkavanje ljudi v glavo v tej državi: odpiranje, zapiranje, eni ja, eni ne, par, nepar skoraj v času zapiranja občin. Kdo bi to sprejel? Hojs je rekel, da bi moral parlament sprejeti ZNB. Nobena poslanska skupina v Državnem zboru nima dovolj aparata, predvsem epidemiologov in podobnih strokovnjakov, da bi pripravila zakon, kot je ZNB. Vi ste probali. Prišli ste v Državni zbor, videli, da vam noben tega ne bo podprl od vaših partnerjev v Desusu in tako naprej, ste potem dvignili roke. Minister Poklukar je potem malo hodil gor in dol po poslanskih skupinah in ugotovil, da tudi drugi poskus ni primeren. In je pustil stvar, da propade. Je rekel, okej, mi smo probali, to je to. Zdaj je civilna družba napisala zakon, ki je sprejemljiv oziroma je v veliki meri dober in bomo na tak način sprejemali. Ampak to bi morala biti vaša odgovornost. Ampak pustimo. Ni ZNB za Hojsa, ker je predvsem za ministra za zdravje. Ampak še enkrat, za situacijo, ki jo imamo v Sloveniji danes, po izgubljenih tovornjakih, po papirnatih servietnih maskah, po preletu letal, po nabavah ventilatorjev, ki so golfi, bi morali pa biti audiji in tako naprej, ste vi krivi za to situacijo in noben drug. In to, da večina časopisov, medijev poroča o teh zadevah, ne pomeni, da vas nimajo radi, ampak pomeni, da vi delate nekaj hudo narobe. lepa. Gospod minister, izvolite. **ALEŠ HOJS:** Glejte, spoštovani gospod Vatovec, bom samo nekaj besed povedal, ki za mene niso paranoja. No, ne vem. 30 milijonov odpisanih kreditov gospodu Jankoviću in njegovim družinskim podjetjem, to ni paranoja. Izbris prisluhov, kjer nekdo zahteva za vračilo v zameno, da mu je uredil službo, spolne usluge. To zame ni paranoja. Ne vem, lahko da za vas je. Vzporedni mehanizem te države, ki ga je lepo opisal dr. Rado Pezdir na, mislim da, več sto straneh, to tudi zame ni paranoja. Cene investicij, o katerih sem govoril, ki so v Ljubljani dražje kakor pa v Nemčiji, na enoto mere seveda govorim. Po eni populacijski enoti recimo čistilne naprave Ljubljana bo ta dražja, kot jo pa delajo v Nemčiji. To zame ni paranoja. Ena ponudba, kjer investitor oceni, da je vrednost pogodbe lahko 20 milijonov evrov, na koncu pa podpiše pogodbo z izvajalcem, edinim izvajalcem, ki je vredna 40 milijonov evrov, to zame tudi ni paranoja. ni paranoja. Če je za vas vse to paranoja, potem jaz res ne vem, kje živimo. Res pa je, da je zanimivo, da najprej trdite,

je zdaj? A je to prav ali ni prav? Jaz mislim, da je prav. Seveda, da je prav. Ampak jaz mislim, da je prav, da se preiskuje tudi vse tisto, kar sem prej naštel. O tistem pa nič ne slišimo, da bi se kaj preiskovalo. Razen danes v vaših časopisih ali pa v vaši medijski spletni strani nabijate o tem, kako bom jaz določil, koga bo policija preiskovala. Ja, lepo vas prosim! Lepo vas prosim! Kako naj jaz to določim? Policija bo preiskovala tiste, ki so po njeni oceni storili kaznivo dejanje. Zanimivo pa je, to pa je res zanimivo, da se v vseh teh letih z vsemi temi, ki sem jih prej naštel, vključno z Ljubljano, ni zgodilo pravzaprav nič. Od slovenskega FBI, NPU, ko ga je Katarina Kresal ustanovila, mimogrede, FBI v osnovi sploh ni del Ministrstva za notranje zadeve, ampak je del Ministrstva za pravosodje v Ameriki, tako da tudi tukaj bi rekel,

slovenski FBI, pod narekovaji seveda, NPU ni naredil. In glejte, vse to za mene ni paranoja. Vse to za mene kaže na to, da se stvari v tej državi ne odvijajo tako, kot bi se morale, da bi bili vsi pred zakoni enaki, policija preiskovala vse od a do ž. Se pravi, od tistih, kot pravite, ki so papirnate maske prodajali, do tistih, ki gradijo čistilno napravo s faktorjem 2 v primerjavi z Nemčijo. Vse to bi v bistvu morali. In ko to bo, jaz pač delam na tem, da enkrat ko bo, verjamem, da se o takih stvareh tukaj ne bi pogovarjali. Dokler se pogovarjamo samo o tem, kako naši ali pa vaši, pa o tem, kar sem povedal, da imate